Tere päevast, väga lugupeetud Riigikogu liikmed! Alustame Riigikogu täiskogu kolmapäevast istungit. Kohaloleku kontroll, palun!

jõudis registreeruda 66 Riigikogu liiget, puudub 35. Nüüd on võimalus anda üle eelnõusid ja arupärimisi. Varro Vooglaid, palun!

otsuse eelnõu, mis kannab pealkirja "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele rakendada tõhusaid meetmeid kaitsmaks alaealisi kokkupuudete eest pornograafiaga". Samasisuline otsuse eelnõu sai üle antud juba oktoobrikuu alguses,

Tegelikult on tegemist eelnõuga, millega ei ole tehtud Vabariigi Valitsusele ettepanekut ühegi eelnõu algatamiseks, kehtiva õiguse muutmiseks, vaid tegemist on eelnõuga, mis, vastupidi, ütleb, et me kutsume Vabariigi Valitsust üles jõustama kehtivat õigust, täitma kehtivat õigust ilma vajaduseta mingilgi määral seadusi muuta. Eestis kehtivate seaduste kohaselt juba on keelatud teha alaealistele vabalt kättesaadavaks pornograafilisi materjale. Ometi on vabalt kättesaadavad paljud veebilehed, kus sisaldub tohutu kogus rõvedaid materjale, mis on ka täiesti vabalt kättesaadavad. Selle olukorraga ei tohi sellisel viisil leppida. Et sellest vägikaikavedamisest üle saada, võtsime me selle esialgse eelnõu tagasi, esitasime vastava avalduse juhatusele ja nüüd esitame eelnõu uuesti ilma selle ühe lõiguta seletuskirjas, millele juhatus osutas, õigustades koosseisu häälteenamuse nõuet. Seekord toonitame seletuskirjas vastupidiselt: "Olgu rõhutatud, et käesoleva eelnõuga ei ole tehtud valitsusele ettepanekut ühegi eelnõu algatamiseks." Ma loodan, et seekord läheb eelnõu päevakorda ilma koosseisu häälteenamusega sidumiseta. Aitäh!

Aitäh, austatud juhataja! Head Riigikogu liikmed! Mul on hea meel anda Riigikogu kultuurikomisjoni poolt otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele leida lahendus rahvusooper Estonia juurdeehituse rajamiseks" eelnõu. Võib öelda, et vähemalt 100 aastat on Eesti ühiskonnas arutatud ja kurdetud tõelise ooperiteatri puudumise üle, aga pole tehtud ühtegi otsust Estonia juurdeehituse ega uue ooperiteatri ehitamise alustamiseks. Samuti pole kehtestatud ühtegi asjakohast planeeringut. Tuletame meelde, et Riigikogu väljendas viimati oma tahet rajada uus ooperi[saal] 13. septembril 2021. aastal tehtud otsusega "Riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamise ja renoveerimise pingerea kinnitamine", milles rahvusooperi praeguse hoone juurdeehitus on kinnitatud ühe riiklikult tähtsa kultuuriehitisena. Võin ka öelda, et kultuurikomisjonis oleme seda teemat arutanud kordi-kordi-kordi ja proovinud leida lahendust, aga ikka ja jälle oleme jäänud ühe või teise, teise, kas looduskaitselise, muinsuskaitselise või muu takistuse taha. Ma väga loodan ja kultuurikomisjon loodab, et nüüd need takistused saavad ületatud ja see juurdeehitus saab lõpuks teoks. Aitäh! Mul on palve Varro Vooglaiule. See otsuse eelnõu, mille sa üle andsid, on kuupäevaga 3. aprill 2023. Vahepeal on hulk vett merre voolanud. Aga siin juures saab selle ära parandada. Rain Epler, palun!

Aitäh, hea istungi juhataja! Head kolleegid! Kui haarata juhatajal sõnasabast, siis eks vett voolab merre ka edaspidi. Teatavasti kukkus looduse taastamise määruse kinnitamine Euroopa Nõukogus läbi. Ilmselt ikkagi jõudis kohale sõnum, et ühiskonnaelu korraldamisel peaks vaatama erinevaid aspekte ja püüdma neid tasakaalustada, mitte lähtuma ainult ühest kitsast valdkonnast. Eesti Kliimaministeerium andis selle peale teada, et meie taastame edasi. Eestis on tegelt juba pikalt olnud tendents, et erinevaid piiranguid inimeste tegevusele ja majandustegevusele seatakse agaralt ning tihti kiirustades, tihti ka arusaamatute põhjendustega.

ja need tekitavad palju küsimusi, nii et sellega seoses annan üle arupärimise. Loodame sellele peatselt vastuseid saada. Aitäh!

Lugupeetud kolleegid! Meie põhiseaduses on sätestatud väga oluline punkt, see on süütuse presumptsioon. Aga kahjuks süütuse presumptsiooni, mis on üks kriminaalmenetluse põhimõtetest ja mille järgi kedagi ei tohi käsitleda kuriteos süüdi olevana enne, kui tema kohta on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus, pidevalt rikutakse. Seda rikkumist produtseerib eriti sotsiaalmeedia. Ja muidugi ma ei saa jätta ütlemata seda, et ka meie peavoolumeedia ei ole sellest patust puhas: isikud mõistetakse kuriteos süüdi enne, kui selle kohta on kohtuotsus.Ma toon kolm näidet.

Ja kes võttis vastutuse? Mitte keegi. Teisena, kui lubate, ma toon enda näite. Oktoobrikuus oli vähemalt 400 kajastust, millest pooltes käsitleti mind varga ja korruptandina.

Head kolleegid, olen Riigikogu juhatuse nimel võtnud vastu kaks otsuse eelnõu, ühe arupärimise ja ühe seaduseelnõu. Head kolleegid, ettekandja täpsustamine: tänase seitsmenda ja üheksanda päevakorrapunkti juures, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud maksualase teabevahetuse seaduse, maksukorralduse seaduse ja tulumaksuseaduse täiendamise seaduse eelnõu 379 teine lugemine ning 2024. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu 389 esimene lugemine, teeb komisjonipoolse ettekande rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann. Ja nüüd, head kolleegid, saame minna tänase päevakorra juurde. Esimene punkt: Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Pakistani Islamivabariigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu nr 368 teine lugemine. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli hea kolleegi Marek Reinaasa. Head kolleegid! Austatud juhataja! Nimetatud eelnõu arutas rahanduskomisjon 21. märtsil ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg oli 20. märts. Arutelu oli lühike. Nenditi, et 20. märtsiks selle eelnõu kohta ühtegi parandusettepanekut ei olnud laekunud, aga eelnõusse viidi sisse väikesed keelelised ja tehnilised parandused. Seejuures otsustati konsensuslikult teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda käesoleva aasta [3.] aprillil, see on täna, teine lugemine lõpetada ja viia läbi lõpphääletus. Aitäh! Suur tänu! Teile küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei ole, sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 368 lõpphääletus. Asume seda hääletust ette valmistama.Auväärt

Riigikogu liikmed, panen lõpphääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Pakistani Islamivabariigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse kannab numbrit 368. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

57 Riigikogu liiget, vastu 0, erapooletuid 2. Eelnõu 368 on seadusena vastu võetud. Teine päevakorrapunkt: Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele prokuratuuri üle teenistusliku järelevalve teostamise tõhustamiseks" eelnõu 280 esimene lugemine. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli hea kolleegi Kert Kingo.

Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Head inimesed, kes te jälgite meedia vahendusel meie istungit! Prokuratuuriseaduse kohaselt on prokuratuur oma seadusest tulenevate ülesannete täitmisel sõltumatu ja tegutseb, lähtudes seadustest ning nende alusel antud õigusaktidest. Prokuratuuri põhimäärus sätestab prokuratuuri ülesanded, milleks on kohtueelse kriminaalmenetluse seaduslikkuse ja tulemuslikkuse tagamine seaduslikkuse järelevalve kohtueelse uurimise asutuseks olevate jälitusametkondade jälitustegevuse üle kuritegude avastamisel või kriminaalasjade kohtueelses menetluses.Kuigi prokuratuuri ja prokuröride tegevuse seaduslikkuse nõue on selgelt ja üheselt sätestatud, käituvad prokurörid nii, nagu neile seadused ei kehtiks. Toon siin taas välja mõned faktid. 2021. aasta oktoobris taandas Harju Maakohus kriminaalasja menetlusest juhtiva riigiprokuröri Taavi Perni, kuna ta muu hulgas rikkus kahtlustatava kaitseõigust ja omandiõigust. Mais 2022 tunnistas Tartu Ringkonnakohus prokuratuuri jälitustoimingu loa õigusvastaseks. Juunis 2022 asus Riigikohus seisukohale, et riigiprokurörid Vahur Verte ja Raigo Aas esitasid kriminaalmenetluses valeandmeid, võltsisid menetlusdokumente, kasutasid võltsitud menetlusdokumente, takistasid teadvalt menetlusosalise kohtueelsele menetlusele ilmumist ja lõid kunstlikult tõendeid ehk moonutasid kriminaalasjas tegelikke asjaolusid. Mais 2023 taandas Harju Maakohus kriminaalasja menetlusest prokurör Kristiina Savtšenkova, kuna ta viis läbi ebaseadusliku ülekuulamise ehk survestas kaitse tunnistajat telefoni teel. Pean siin oluliseks märkida, et need välja toodud rikkumised pole ainukesed, mille kohtud on tuvastanud. Aga nende faktide põhjal näeme, et prokuratuur, täpsemalt prokurörid ei lähtu alati seadustest, vaid hoopis rikuvad seadusi, ja osa prokuröridest – pean silmas eelkõige riigiprokuröre – teeb seda regulaarselt.Kuidas toimub prokuratuuri ja prokuröride tegevuse seaduslikkuse kontroll? Prokuratuuri põhimääruse kohaselt juhib prokuratuuri riigi peaprokurör, praegu siis Andres Parmas. Vastavalt prokuratuuri põhimäärusele juhib riigi peaprokurör prokuratuuri ja tagab sellele pandud ülesannete täitmise. vastutab riigi peaprokurör prokuratuuri ja tema ametnike ning töötajate tegevust korraldavate õigusaktide õiguspärase ja otstarbeka täitmise Minnes nüüd eelpool nimetatud, kohtute tuvastatud prokuröride seadusrikkumiste juurde, on küsimus: mida on prokuröride seadusrikkumiste ilmsikstuleku puhul ette võetud? Minule teadaolevalt mitte midagi. Prokurörid, sealhulgas riigiprokurörid, rikuvad jultunult ikka ja jälle seadusi, ja seda pealtnäha peaprokuröri vaikiva heakskiidu või toetusega. Ühegi seadusrikkujast prokuröri suhtes pole alustatud distsiplinaarmenetlust, et võtta seadusrikkujast prokurörilt tema tegude kohta seletusi ja saada täpsemaid andmeid. Iseenda suhtes prokuratuur menetlust lihtsalt ei alusta. Prokuratuuri põhimääruse kohaselt peab peaprokurör tagama ka sisekontrollisüsteemi rakendamise prokuratuuris ning teostama prokuratuuris teenistuslikku järelevalvet. Peaprokurör aga seda ei ole teinud ehk ta ei täida talle seadusega pandud ülesandeid. Seaduse järgi määrab peaprokurör ametnikele seadusega ette nähtud alustel ja korras Ka seda meie peaprokurör, paistab, ei ole teinud. See annab ainult kinnitust, et peaprokurör on nõus prokuröride seadusrikkumistega ja peab seda võib-olla isegi Seetõttu on olukord, kus ise seadusi rikkuvad prokurörid süüdistavad kohtutes teisi isikuid seaduste rikkumises. See on päris kentsakas olukord. Mis õigusriik see selline on? See kõik on ju lihtsalt naeruväärne. Prokuratuuriseaduse kohaselt teostab teenistuslikku järelevalvet prokuratuuri üle Justiitsministeerium, aga Justiitsministeeriumi teostatav teenistuslik järelevalve prokuratuuri üle ei laiene prokuratuuri tegevusele jälitustegevuse planeerimises, kohtueelses kriminaalmenetluses ja riikliku süüdistuse esindamisel kohtus. Ehk siis ministri ministri õigus ei laiene just nendele valdkondadele, kus prokurörid seadusi rikuvad ja kus on ka kohtud prokuröride seadusrikkumisi tuvastanud. Ilmselgelt on selliselt sõnastatud seadus puudulik ega taga mitte mingit järelevalvet seadusrikkujatest riiklike süüdistajate üle. Seadus oleks nagu teadlikult selliselt koostatud, et prokuratuuri tegevust ei saaks keegi kontrollida, et prokuratuur saakski olla riik riigis. Neile justkui ei kehtiks ükski seadus – täpselt nii nad käituvad. Nii on see olnud aastaid ja nii prokuratuur paraku tegutseb. Oluline osa prokuratuuri rikkumistest on ka alusetute kriminaalmenetluste alustamine, nimetame seda siis poliitiliseks tellimuseks või lihtsalt tellimuseks. Need on need menetlused, mida prokuratuur alustab kunstlikult kuriteokoosseisu jaoks sobivaks moonutatud asjaolude pinnalt eesmärgiga rikkuda kellegi au ja head nime, inimest represseerida ja majanduslikult laostada. Ise nad selgitavad seda tihti sõnadega: "See piir, mis on rikkumine ja mis ei ole, on kohtu otsustada." See on täitsa uskumatu. Rikkumine kas on või ei ole, seda lähtuvalt seaduses sätestatud kuritegudest.

kas rikkumine on tegelikult olnud, las siis kohus otsustab. Riiki, kus kriminaalmenetlusi alustatakse ilma, et oleks teada, kas tegelik rikkumine on üldse toime pandud, ei saa nimetada õigusriigiks. Õigusriigis lähtutakse seadustest, sellest, mis on keelatud ja mis on lubatud. Rohkem variante ei saa olla. Õigusriigis tegutseb prokuratuur seadustega kooskõlas ja seadust järgides. Eesti prokuratuuri tegevuse kohta seda paraku öelda ei saa. Eesti prokuratuuri tegevus sarnaneb pigem Vene ja Valgevene õigusemõistmisega: "Andke meile inimene, küll meie leiame paragrahvi." Kui me tahame olla õigusriik, siis me peame ka õigusriigina käituma. Ei piisa tühipaljast sõnakõlksust "Eesti on õigusriik", kui me seda samal ajal oma tegudes ei ole. Näiteid on ju palju: Slava Ukraini suurpettus, mida lihtsalt ei uurita; Terviseameti külmladude saaga, mida lihtsalt ignoreeriti; koroonakiirtestide niinimetatud hange, mis summutati; peaministri abikaasa lubamatu Vene äri, millest ei tehtud üldse väljagi; Vene ärimeeste poolt parlamendisaadiku rahastamine; lennufirma Nordica rahastamine ja kõik sellega seoses toimuv; e-hääletusel hääletustulemuste võltsimine. Need on kõik [asjad], mida prokuratuur ei näe, ja on veel palju-palju muud, mida ma siin ei nimetanud.

alustada oma haldusalasse kuuluva asutuse juhi ehk riigi peaprokuröri suhtes teenistusliku järelevalve menetluse. Meenub sellele järgnenud peaprokuröri hüsteeria kõige selle üle. Selle käigus saime teada, et peaprokurör oli talletanud, eesti keeles nimetatuna salvestanud enda ja ministri vahelisi telefonivestlusi. Ainuüksi see asi on lihtsalt skandaalne.

See kõik on lihtsalt niivõrd piinlik. Selline prokuratuuri ja peaprokuröri käitumine ei ole üheski õigusriigis aktsepteeritav. Seda ei peeta lihtsalt lubatavaks. Aga näete, Eestis on kõik võimalik, sest prokuratuur peabki ennast riigiks riigis. Nemad teevad, mida tahavad, seadused neile ei kehti ja nende üle ei tohi keegi järelevalvet teostada. Kõige siin nimetatu põhjal on selge, et kui me tahame olla ka tegudes õigusriik, siis tuleb selline olukord lõpetada. Seetõttu teeb Eesti Konservatiivne Rahvaerakond valitsusele ettepaneku tõhustada prokuratuuri üle teenistusliku järelevalve teostamist. Ma tänan! Suur tänu! Teile on ka küsimusi. Kalle Grünthal, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja!

Nüüd me oleme olukorras, kus Riigikohus tuvastas, et prokurör on rikkunud menetlusõigust, kasutanud ebaseaduslikke tõendeid, teostanud ebaseaduslikku jälitustegevust ja nii edasi.

need üksikud tõrvatilgad rikuvad kõikide prokuröride mainet. Meil on ju palju väga ausaid ja väga korrektseid prokuröre, kes teevad oma tööd väga hästi. Tänan

Seadus näeb ette, et teenistuslikku järelevalvet saab prokuratuuri üle teostada Justiitsministeerium, aga see ei laiene prokuratuuri tegevusele jälitustegevuse planeerimises, kohtueelses kriminaalmenetluses ja riikliku süüdistuse esindamisel kohtus

teenistusliku järelevalve tegemine ei laiene prokuratuuri tegevusele jälitustegevuse planeerimises, kohtueelses kriminaalmenetluses ja riikliku süüdistuse esindamisel kohtus, mis ongi prokuröri põhitöö ja ‑tegevus,

protseduuriline küsimus on tegelikult tõesti konkreetse teemaga seotud. Teie seal oskate meie kollasest raamatust alati leida kõikvõimalikke põhjendusi, ettekäändeid ja selgitusi. Kas praegu, arvestades seda, et Kalle Laanet on värskelt tulnud uuesti Riigikogu liikmeks justiitsministri ametist, on võimalik leida mingisugune protseduuriline lahendus lahendus sellele, et ta võiks tulla meile selgitama prokuratuuri ja Justiitsministeeriumi vahekorda ning Justiitsministeeriumi võimalusi prokuratuuri üle järelevalve teostamiseks? Aitäh!

karistada ja vangi panna, ja selle kohta ei parlament ega valitsus, täitevvõim, keegi ei tohi midagi öelda ega teha. Öeldakse meile ainult, et kohus ongi see koht, mis nende üle järelevalvet teeb selle kaudu, et ütleb, kas süüdistus oli õige või ei olnud, kas [keegi] jäi süüdi või ei jäänud. Aga tegelikult see ju ei toimi meil. Kohtud on korduvalt öelnud, et prokuratuur on rikkunud seadust, ja mitte midagi ei muutu, mitte midagi ei juhtu, keegi karistada ei saa. Mismoodi see nii-öelda valgetes riikides käib? Aitäh! Tänan küsimuse eest! Ega ma väga täpselt seda struktuuri ei tea, kuidas need on üles ehitatud, aga kõikides teistes riikides on nii, et kui on olemas mingi osakond või instants, mille eesmärk on teostada ja vajadusel, rikkumiste ilmnemisel menetlust alustada, siis seda ka tehakse. Meil on sarnaselt Nõukogude Liidu ajale struktuuris kirjas, et selline osakond on, ülesanded on, seaduses on ka kirjas, et kohustused on,

Mart Helme, palun! Aitäh! Mul on asjasse puutuv, aga samas natuke teisest ooperist küsimus. Nimelt olen mina aastaid ja aastaid olnud seda meelt, et kohtunikud, prokurörid, aga ka politseiprefektid peaksid olema valitavad, et rahvas saaks ikkagi anda oma hinnangu sellele, kas näiteks Ida või Lääne või Põhja või Lõuna prefekt on poliitiliselt instrumentaliseeritud, kas ta on täitnud oma ülesandeid nii, nagu on inimestele vastuvõetav. Samamoodi annaksid nad hinnangu kohtunike ja prokuröride tööle ja sellele,

siis me näeme ju, et sealt ei tule seda tulemust, mida võiks oletada. On kaks varianti: kas rahvas usub neid valesid, mida neile räägitakse, ja jookseb valetajaid

ja oli näha, et tal oli ennegi parteiline meelsus olnud. Ta avaldas seda kas või konservatiivide materdamise näol, avaliku põlguse väljendamisega erineval moel. Kuidas see tundub? Kas mujal maailmas on ka nii, et prokurör võib kohe parteisse minna, lüüa hõlmad laiali ja hakata poliitikat tegema?

esines laval, ma ütleksin lausa, et põhiartisti asemel, Nublu asemel koos meie valitsuse liikmetega, juhtivpoliitikutega. Seal oli siseminister, seal oli Riigikogu esimees. Seal olid Eesti 200

Juhin tähelepanu, et ta oli üksinda, ainuke ametnik valitsuspoliitikutega koos lõbusas meeleolus vaba aega veetmas. Igaühel tekib küsimus: kui riigi peaprokurör veedab vaba aega koos tipp-poliitikutega, sealhulgas Riigikogu esimehe ja siseministriga, siis

et nad näitavad üles oma leidlikkust. See on elementaarne, et ministril peab olema võimalus järelevalvet teha. Ei ole nii, et riigi peaprokurör on siin kõige suurem kuningas, kelle kohta mitte keegi ei tohi midagi küsida ja kelle asutuse tegevuse kohta ei tohi mitte ühtegi küsimust esitada. Slava Ukraini menetlus on praktiliselt tervet Eesti rahvast puudutav juhtum. Kümned tuhanded Eesti inimesed annetasid oma raha ehk neid on petetud, ja prokuratuur lihtsalt ei tegele sellega. Näiliselt on alustatud menetlust. Me mäletame, kui

selgituste või põhjendustega, inimesed näevad seda asja ikka ühtemoodi: see on kalevi alla pandud ja sellega ei taheta Inimesed näevad seda asja niimoodi. Aga tõesti, ministril peab olema õigus sellistest olulistest ühiskondlikest teemadest ülevaadet saada. Keegi ei küsigi, mis nimega inimesi kui mitu kuud

ei rääkinud komisjonis toimunust, vaid ma rääkisin üldisest vaatest kogu prokuratuurile. Tegelikult selle kaudu ma andsin teile väga hea ülevaate ka sellest, miks me oleme asja nii reguleerinud, mida selline regulatsioon tegelikult tähendab ja kuidas selline regulatsioon, mis meil praegu kehtib,

aga kui minister uuriks mingeid asju, mis teie kohta käiksid või teie sümpaatiat pälvivaid inimesi puudutaks, siis teile ei meeldiks see ja te leiaks, et see on poliitiline. Ma tuletan meelde, et justiitsminister Kalle Laanet ei astunud tagasi mitte sellepärast, et ta teostas järelevalvet prokuröri üle. Seal tekkisid teised asjaolud ja ta leidis, et isiklikel põhjustel on parem see jama ära lõpetada ja tagasi astuda. See ei olnud mitte sellepärast, et ta teostas järelevalvet prokuratuuri üle. Muide, see järelevalve jätkub endiselt, nii et seda ei ole keegi katkestanud. Siis veel see, mis puudutab eelkõnelejat. Kert ütles siin, et no kes seda usub, mitte keegi ei usu, et prokurör on apoliitiline, kui ta laulab koos poliitikutega.

No ei ole mõtet tulla siia lahmima teatega, et kogu maailmas on kõik nii, kuigi sissejuhatuseks sa ütlesid, et sa ei tea, kuidas teistes riikides on. Aga vot kogu maailmas on nii ja Eesti on see kõige halvem koht, kus kõik on valesti! See ei ole õige lähenemine. Aga läheme nüüd õiguskomisjoni istungi juurde. Ma millegipärast ei ole päris kindel, et seekord Kert tahab, et ma väga räägiks sellest komisjoni [istungist], aga ma siiski teen seda.

50 muudatusettepanekut sisuga, et teha valitsusele ülesandeks kehtestada üks meede, mis tõhustaks prokuratuuri üle järelevalvet, või kaks meedet või kolm meedet, kuni 50 meetmeni.

et ka sellele otsuse eelnõule on ettepanekute esitamise tähtajaks ehk 5. oktoobriks laekunud 50 muudatusettepanekut eelnõu algatajalt endalt. Esimees andis järgnevalt nende muudatusettepanekute tutvustamiseks EKRE fraktsiooni nimel sõna taaskord Kert Kingole. Kert Kingo sõnas, et muudatusettepanekud seisnevad sisuliselt selles, kui palju neid muudatusi meetmete osas peaks tegema. Tema tõi välja kaks olulisemat muudatust, kuid tegelikult vajaks prokuratuuri töö reguleerimine põhjalikumat parandust, et täielikult välistada selliseid olukordi,

Kert Kingo vastas, et peaks küsimusele vastamiseks võtma uuesti kogu seaduse ette ja siis vaatama, kui palju neid peaks muutma. Ta lisas, et tegelikult tuleks kogu see süsteem ära parandada, sest asjaolu, et prokurörid rikuvad seadusi, on väga tõsine ning selle ärahoidmiseks tuleks teha kogu selles valdkonnas põhjalikku parandust." Ma tuletan muide meelde, et ka Riigikogu liikmed on seadusi rikkunud. Kas me peaksime selle pärast hakkama kogu valdkonda väga põhjalikult muutma? Mõni üksik must lammas leidub igas organisatsioonis. Lihtsalt teadmiseks. "Eduard Odinets palus siiski täpsustada, mis on ettekandja isiklik seisukoht, kui palju neid meetmeid peaks olema. Lisaks, kas eelkõneleja on seda ka fraktsiooniga nii arutanud, sest nähtavasti on fraktsioon pakkunud kokku 50 erinevat võimalust. Kert Kingo vastas, et ei vali praegu ühte välja, sest need on alternatiivvariandid. Ta rõhutas, et mida põhjalikum ja mida rohkem meetmeid, seda parem on. Seega sobiksid kõik need muudatusettepanekutes esitatud variandid ning kõik on arvestatavad ja tuleks hääletada, sest mida rohkem, seda uhkem. Eduard Odinets kommenteeris eelneva "mida rohkem, seda uhkem" seisukoha osas, et jääb arusaamatuks, kuidas sel juhul neid alternatiive üldse hääletada. Eelkõige, kuna ka valdkonna ekspert [See tähendab Kert Kingo – V. R.] ei oska öelda, kui palju neid peaks olema. Kui soovitakse pigem rohkem, siis see tähendab, et sobiks pigem 50, aga samal ajal sobib justkui ka 37 või 22. Esimees sõnas, et vajab eelnevast lähtuvalt täiendavat aega, et kujundada oma seisukohta ja pidada võib-olla nõu ka teiste ekspertidega, kuna komisjoni liikmest ekspert antud küsimuses ei oska selles osas aidata." Ja nii see koosolek jätkus

arutasime seda, ja siis – vaat kus lops! – selgus, et EKRE oli kõik muudatusettepanekud vahepeal tagasi võtnud. Ei olnudki enam midagi hääletada, ei olnudki enam suurt midagi arutada. Ja siis võeti vastu sellised otsused: teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 3. aprillil, see tähendab täna, see oli konsensuslik otsus; teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus, vastuvõtmiseks on nõutav koosseisu häälteenamus ehk vähemalt 51 poolthäält, ka see oli konsensuslik; määrata juhtivkomisjoni esindajaks Valdo Randpere, ka see oli konsensuslik otsus.

Ma ei tea, Mart, kust sa selle arvamuse võtsid, et ma ei taha kuuluda õiguskomisjoni. Ma olen väga uhke selle üle, et ma sinna kuulun. Vahel tuleb aega raisata, aga no mis teha, toredate inimestega koos ikka meeldiv aega surnuks lüüa. Aga mis puutub sellesse, kas ma ei taha tõhustada järelevalvet – see on huvitav küsimus. Loomulikult on tõhus järelevalve

Sellest võib järeldada, et järelevalve toimib, see on päris tõhus, see toimib kohtu formaadis. See ei ole prokuratuur, kes inimesi süüdi mõistab, nagu keegi ka küsides siin väitis, vaid see on kohus. Ja kohus leiab üles ka selle hetke, kui prokuratuur on midagi valesti teinud. Selles mõttes minu minu meelest järelevalve täna toimib. Aga kui panna poliitiliselt valitud ministrile ülesanne või anda talle õigus minna konkreetsetesse kaasustesse sisse ja hakata seal suuniseid või näpunäiteid jagama, siis see ei ole õigusriik. Siis on see tõesti juba poliitiliselt suunatud ja korrigeeritud õigussüsteem, mis ei ole minu arvates Eestile kohane. Hea kolleeg Valdo Randpere on täna tõesti hoos, nagu alati või enamasti. Seepärast võtan ühe protseduurilise küsimuse. Helle-Moonika Helme, palun!

Me kõik ju teame, et komisjonipoolne ettekandja teeb ülevaate komisjonis toimunust ja räägitust. Ettekandjal on protokoll ees, eks ole, aga ta oli ise ka seal kohapeal. Ta võib ise väga hästi teada protokolli sisu ja seda, mis seal toimus, aga meie istungi vaatajad

Nii et selles mõttes on mõistetavad siin tunded mitmelt poolt.Aga ei saa olla nõus teie hinnanguga, härra Randpere, et kui kohus tuvastab prokuratuuri rikkumise, siis see ongi juba iseenesest toimiv järelevalvesüsteem, sest seal lihtsalt tuvastatakse rikkumine,

Kas on lootust, et teie omal initsiatiivil võiks saada astutud mingid sammud – ma mõtlen teie ja teie parteikaaslaste initsiatiivi –, mis lähtuks püüdlusest liikuda selle eesmärgi poole? Suur

ja seda oleks saanud pikendada kohtu loal vastavalt vajadusele. Me kunagi tegime sellise eelnõu, aga see lendas ausalt öeldes ventilaatorisse suuresti toonase kalli kolleegi Peeter Ernitsa tõttu, kes nii kui ta nägi seda eelnõu, teatas, et nüüd me paneme prokuratuurile päitsed pähe. See ei olnud ju kuidagi selle mõte, aga sellest tekkis ajakirjanduses kohe narratiiv, et nüüd hakatakse prokuratuuri just poliitiliselt piirama,

tekib risk, et see muutub poliitiliselt kallutatuks. Selle tasakaalupunkti otsimine on väga keeruline ja sellepärast ma oleksin väga ettevaatlik selle süsteemi hukkamõistmisega, mis meil praegu on. Veel kord, kohtud on need asjad päevavalgele tirinud ja tarinud. Ma ei ole vaadanud neid üksikuid kaasusi tagantjärgi, ma ei oska isegi öelda, kas nende eest oleks

väärisid seda või piisaski sellest, et need jõudsid ajakirjanduse kaudu avalikkuse ette. Ka see on suur karistus, kui sa sellise hinnangu saad kohtuotsuse kaudu. palun! Kert Kingo, palun! Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Valdo Randpere! Väga piinlik oli kuulda õiguskomisjoni liikme käest ja minu teada juriidilise haridusega inimese käest, et kohtud teostavad järelevalvet prokuratuuri üle. Mina loen, et prokuratuuriseaduse kohaselt teostab teenistuslikku järelevalvet prokuratuuri üle Justiitsministeerium. Prokuratuuri põhimääruse kohaselt peab peaprokurör tagama sisekontrollisüsteemi rakendamise prokuratuuris ja teostama prokuratuuris teenistuslikku järelevalvet.

Aitäh! Ma võiksin sulle, hea kolleeg, vastata lühidalt ja öelda, et komisjon seda ei arutanud, aga ma vastan sulle pisut pikemalt. Vaata, Kert, mina oskan ka lugeda. Aga küsimus on selles, et ma ei lugenud sulle ette seadust, vaid ma tõin näiteks sinu enda toodud kaasused, mille sa oled toonud näitena prokuratuuri halva töö tõestuseks. Kõik need asjad on jõudnud meieni tänu sellele, et kohus on kohtumõistmise protseduuri kaudu [justkui] teostanud järelevalvet, mida talle ei ole seaduse kohaselt ette pandud ja mida ta tegelikult ei ole teostanud. Seda võib vaadata nii,

number, mida kõik panevad tähele. Nii et see on selles mõttes niisugune sotsiaalne kontroll kohtuorganite tegevuse kaudu, võiks öelda, aga kindlasti võib seda kuidagi veel paremini sõnastada.

kaasettekandja hoiakute tõttu. Ühe reformierakondlase suust muud ei oodanudki kui kaagutusi "Teie, teie!" ja põhiettekandja mõnitamist või abielu mõiste väärastamise kaitsmist.

Aitäh! Hea küsimus oli, kuigi ma küsimust ei kuulnud või sellest aru ei saanud. Aga lihtsalt [üks asi] sulle meeldetuletuseks ja mälu värskenduseks, hea Helle-Moonika Helme. Enne Andres Parmast oli peaprokurör Lavly Perling.

Teie soov oli igal juhul just see peaprokurör välja vahetada ja te tõite tema asemele Andres Parmase, kellega te sel hetkel olite väga rahul. Nii et kui te nüüd näete mingeid probleeme tema töös

Aga te olite kolmekesi valitsuses, te võtsite selle otsuse vastu konsensuslikult. Mina ei leia, et see oli vale otsus. Tegelikult, ilma et sa seda küsiksid minu käest, ma ütlen ka seda, et põhimõtteliselt on see ju korrektne, et kui inimesel on viieaastane ametiaeg, siis laseme tal need viis aastat ära teha, ja sel hetkel, kui on küsimus, kas pikendada [ametiaega] või mitte, anname hinnangu sellele, kas me tahame teda veel viis aastat näha või ei taha. Ja kui me tahame peale seda perioodi näha

kõrvalepõike. Kõrgemate riigiametnike puhul on viimase aasta või aasta-kahe jooksul olnud näha ka seda trendi, et oma võetud kohustuste eest üritatakse põgeneda, soovitakse lahkuda enne tähtaega. Ka Parmase puhul on ju teada, et ta on mitmel puhul kandideerinud teistesse ametitesse, mis tähendab seda, et ta ei soovi tegelikult ise peaprokuröri ametit pidada.Aga tuleme teise asja juurde, see on justkui

Mõnel puhul paraku [kestab] kohtuotsuse ootamine kaheksa aastat, kümme aastat, inimene väntsutatakse ära. Ma olen küll seda meelt, et Justiitsministeeriumil peaks olema võimalus nendel puhkudel siiski sekkuda prokuratuuri töösse ja öelda, et aitab jamast. Aitäh, Aitäh! Jälle kord ei olnud see küsimus, mida me arutasime komisjoni istungil, nii et ma tegelikult ei peaks sulle väga pikalt vastama. Aga kuna selle küsimuse esitasid just sina, Ants, siis ma teen sulle erandi.

Põhimõtteliselt, kui inimene tahab tööd otsida, siis ta loomulikult võib seda teha, ega see ei ole mingi patuasi. Mis

Kui ta nüüd maha istuks ja ma saaks rahulikult oma küsimust esitada, siis ma oleksin väga õnnelik. Ma tegelikult korrigeerin ära teatud valeväited, mida ta siin täiesti meelevaldselt õhku paiskas,

– eks pikalt ametis olnud peaprokuröridega ongi alati olnud see probleem, et pikalt ametis olemine toob kaasa tunde, et võim on absoluutne.Ja see ei kehti ainult peaprokuröride puhul. Ma tuletan meelde, et Reformierakond on olnud Eestis nii palju võimul, et ka neile tundub, neil on juba selline tunne, et nende võim on nii absoluutne, et nad võivad nad võivad õhku paisata [mida iganes], võivad valetada, võivad ükskõik mida teha. Nad võivad tulla siia pulti ja rääkida täiesti lausvalesid, nad võivad mõnitada teisi Riigikogu saadikuid, eks ole. Peaminister võib siin kõigile kohta kätte näidata. Ma nägin ühte videot, kus ta suisa vandus kurja, ütles "kurat",

tema hoiakutest ja tema väljaütlemistest, mis tegelikult ei baseerunud absoluutselt mitte mingisugusel tõel, ta isegi ei üritanud sinnapoole

Aitäh! Ma loodan, et see lahkus ei saa karistatud. See on väga lühike täpsustus härra Randperele minu küsimuse teise poole kohta, millele vastamisega ta jäi natukene jänni.

teenistusliku järelevalve korras võimalik ka justiitsministril sekkuda, võtta vastutus ja öelda peaprokurörile, et aitab jamast. Härra Randpere saab kommenteerida. Aitäh!

Aitäh! Protseduuriline loomulikult, kuna see kuulub protseduuri hulka, et mul läks meelest ära üks küsimus, mille Ants Frosch esitas. Me oleme seda ka varem siin käsitlenud. Ega need pikad kohtuprotsessid ei ole päris kindlasti mitte ainuüksi ja võib-olla isegi mitte eelkõige prokuratuuri süü. praegu kogu meie kohtumenetluse regulatsioon, mis annab võimaluse neid kohtumenetlusi venitada. Vastutus langeb nii kohtutele ja nende ülekoormusele kui ka advokaatidele ja nende tahtmisele mõnikord asju venitada. Ka selle hea näite puhul, mida siin korduvalt on toodud

prokuratuurile, et tehke nüüd kiiremini. See ei päästa. Me peaksime tegelikult – päris tõsiselt – siin Riigikogus läbi mõtlema kogu kohtumenetluse seaduse, kuidas see meil täna reguleeritud on, ja võib-olla tegema sinna olulisi muudatusi, kui me tahame kiirendada kohtulikke menetlusi. Aitäh!

põhimõtteliselt rääkida ükskõik mida. Tähendab, siin kehtib nagu immuniteet selles mõttes, et Riigikogu liikme sõna on vaba. Ja ma ei näe siin mingit probleemi, olenemata sellest, kes mida räägib.Küll on aga tekkinud olukord, kus näiteks valitsuse liikmed, kes tulevad siia saali ja kellele Riigikogu liikme immuniteet sõnavabaduse osas ei kehti, konkreetselt valetavad, esitavad valeväiteid, ebaõigeid fakte ja nii edasi.

väga ilmselgelt või konkreetselt valeütluste andmiselt. Mingit muud võimalust meil ei ole kui vahel natukene ärrituda, rusikaga vastu lauda [lüüa] ja pulti blokeerida – need on kõik meie võimalused praegu, eks ju.

sellesse sekkumiseks, või on teil omal mingisugune pädevus või hoovad, et seda küsimust lahendada? Aitäh, hea kolleeg! See küsimus ei ole kuidagi seotud käesoleva päevakorrapunkti menetlemisega. Mitte ükski valitsuse liige ei ole selle päevakorrapunkti menetlemise raames sõna võtnud. Aga istungiosakond sai selle küsimuse endale kirja ja te võite nendega konsulteerida, millised võimalused on. Teiseks, ma pean oluliseks märkida, et minule teadaolevalt ei ole ühtegi fakti valetamise kohta. Ühesõnaga, see on selline abstraktne küsimus, sellisena võib seda võtta. Selle kohta on istungiosakond kindlasti valmis teile väikese kommentaari või selgituse andma.

Aitäh! Eks see ole habemega teema. Mulle tuleb meelde, et juba mitu koosseisu tagasi, kui siin oli ka juttu sellest, kuidas Eesti kohtusüsteem, Eesti õigussüsteem on vildakas, ma avaldasin arvamust, et pead peavad veerema. Ega midagi paremaks ei ole läinud, veel rohkem päid tuleks veeretada tänasel päeval kui siis. Võib-olla on fookus veidi täpsustunud. Tänasel päeval järjest rohkem ja rohkem nii avalikkuse ette, aga ka tegelikult süsteemi toimimisega paremini kursis olevate inimeste ette must valgel näiteid sellest, kuidas prokuratuuris sõna otseses mõttes kuritarvitatakse võimu. Ja see on väga võimas organisatsioon.Kunagi ütles tänane peaprokurör Parmas, nurisedes selle üle, kuidas tal on liiga vähe inimesi, liiga vähe raha ja kuidas suured kallid, ülemakstud advokaadibürood on on võimelised prokuröride hea töö [kiuste] kohtus musta valgeks rääkima ja vastupidi, et meil on siin väike butiigike. Meil on butiik ja meie väike-väike butiik ei saa suurte advokaadibüroode vastu. No vot, sellel butiigil on siiski omad väikesed eelised advokaadibüroode ees: saab kapolt tellida pealtkuulamisi, läbiotsimisi ja ülekuulamisi. Ja saab ministrite kohta ilusaid väikeseid kaustakesi pidada, et kes on kolm aastat ja kes on kuus aastat midagi üürinud või rentinud.

Tuleb välja, et inimesed on palgale võetud – hea palga peale on võetud inimesed! –, ainult et nende sisuline töö ei seisne mitte selles, et karistada võimu kuritarvitamise eest, vaid nende sisuline töö on teha katet võimu kuritarvitamisele, kõigile meile seletada: "Näete, meil on järelevalve ja järelevalve ei ole leidnud, et midagi on valesti. Kõik on hästi." Ja siis meil tuleb üks kord täiskuu ajal või, täpsemalt, ajal minister, kes, ütleme niimoodi, teistsuguse poliitilise motivatsiooni tõttu tunneb huvi, kuidas edeneb uurimine koalitsioonikaaslase staarpoliitiku suhtes. Kui üks kord elus leitakse, et on vaja uurida ka koalitsioonierakonna staarpoliitikut, mitte ainult opositsiooni omi, siis loomulikult kukub terve taevas alla ja see minister saab põhimõtteliselt nädalaga ametist priiks süüdistuste saatel, et nüüd ta küll täiesti lubamatult sekkus prokuratuuri siseasjadesse ja hakkas uurimist takistama või [kedagi] survestama. Meil on prokuratuuris kahte sorti probleeme. Ei ole ainult ühte sorti probleemid, et mingid uurimised ei edene.

kuulsa paragrahvi alla, millega peaaegu kõiki saab alati karistada, kui vaja on, kui mitte vanglakaristusega, siis vähemalt protsessiga, mis kestab aastaid ja aastaid ja aastaid. See on keelatud toimingute paragrahv. näe, võimupartei, peaministripartei inimeste puhul seda paragrahvi ei osata rakendada, nii nagu ei osata rakendada Liina Kersna testihanke puhul ühtegi paragrahvi. No lihtsalt ei leia paragrahvi! ei ole Indrek Tarandi kriminaalne joove – tuvastatud politsei poolt – ikkagi karistamist väärt, sest prokuratuur leiab, et ei ole vaja. Nii nagu see,

siis prokuratuur lihtsalt ei oska sinu asju kuidagi menetleda, et asjad oleksid niimoodi, et avalik huvi, õiglus ja seadused oleks järgitud. Aga teisel pool on selle kompenseerimiseks, sellele vastukaaluks prokuratuur eriliselt innukas opositsioonipoliitikute uurimisel. Ma ei hakka Porto Francost rääkima, sest Porto Franco on mitmeks tükiks jaotatud, meil on siin erinevad süüalused, on nii füüsilisi kui ka juriidilisi isikuid, ja kohtuasi alles käib. Aga

on puhas poliitiline klaperjaht. Aga nii nagu Ameerikas Joe Biden eeskuju näitab, opositsioonipoliitikuid tulebki kohtusüsteemiga ruineerida. Neid näiteid on ju veel ja veel, eks ole. Ma ei saa kuidagi aru, mismoodi on võimalik ära seletada, et näete, Slava Ukraini puhul ei ole tehtud ülekuulamisi, ei ole tehtud äravõetusi, ei ole tehtud läbiotsimisi, aga vaat Parvel Pruunsilla laste padjad tuli ikka tääkidega läbi suskida ja kasvuhoones tuli kõik üles kaevata, et saada teada, ega seal äkki midagi peidus ei ole. Kõik nutiseadmed ja asjad tuli ära võtta, sest 3000 eurot oli vahetanud omanikku, mis siis, et avalikult, kõigile teadaolevalt ja täiesti seadusi järgides. Mine tea, äkki ikkagi leiame kuriteo. Ja siis

kus riiklikud repressiivorganid on rakendatud võimupartei teenistusse selle võimupartei võimu lõputuks hoidmiseks. See on see, mida tehakse Venemaal, see on see, mida tehakse Valgevenes, see on see, mida tehakse Venezuelas või mingites teistes taolistes riikides. See on täpselt see, mis toimub ka Eestis. Ja siis vaadatakse meile näkku, öeldakse: "Ei, ei, EKRE, võtke nüüd hõbepaberimütsid peast ära. Meil on õigusriik, meil on seadused, meil kohus valvab kõiki asju. Midagi ei ole vaja teha, kõik on korras." No teie arvates on, aga meie arvates ei ole.

Riigikogu istungi juhataja ei saa kõrvale kalduda seaduslikkuse printsiibist. Praegu peaks toimuma poolthäälte enamusega selle eelnõu vastuvõtmine. Aitäh, Aitäh, hea kolleeg! Riigikogu istungi juhataja ei saa kõrvale kalduda kinnitatud päevakorrast. Ka päevakorda kinnitades oli siin kirjas "Riigikogu koosseisu häälteenamus". Head kolleegid, selle eelnõu vastuvõtmiseks on vajalik Riigikogu koosseisu häälteenamus. Panen lõpphääletusele Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele prokuratuuri üle teenistusliku järelevalve teostamise tõhustamiseks" eelnõu 280. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Selle eelnõu poolt oli 17 Riigikogu liiget, vastu 0, erapooletuid 0. See eelnõu ei leidnud piisavat toetust. Eelnõu 280 on tagasi lükatud. Kolmas päevakorrapunkt: Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele valmistada ette ja taastada sõjaväestatud piirivalve eraldi ametina" eelnõu 274. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli hea kolleegi Alar Lanemani.

Meil on Eesti Vabariigis üks suur töö, mille jaoks ei ole tegijat. See töö on otseselt seotud meie riigi territooriumi puutumatuse tagamisega.

Me kõik teame, et kui ajad muutuvad, siis tuleb muutustega edukaks [toimetulekuks] nende muutustega kaasas käia. Eestil on üsna palju kogemusi ja väga positiivseid näiteid: e-riik, ajateenistuse säilimine vaatamata väga suurele survele, Ukraina positsiooni väljatöötamine ja eestvedamine. Me oleme näidanud edukalt oma võimet vajadustega kaasas käia. kaasas käia. Praeguses olukorras on võib-olla jälle käes hetk, kui me peame vaatama, kas meie lahendused peavad vastu ajaproovile ja on kooskõlas sellega, mida muutunud olukord meilt nõuab. Täieulatuslik sõda jätkub kahjuks juba kolmandat aastat. Sõjapidamises on kindla koha sisse võtnud diversioonid, hübriidsõda ja rünnakud tsiviiltaristu vastu. Hamasi rünnak Iisraeli vastu näitas väga selgelt ja ehmatavalt, et kaasaegne rahumeelne piiri valvamine, mis on korraldatud, lootes tänapäevastele tehnoloogilistele lahendustele ja taradele, ei ole piisav. Piiri valvamine ilma kohese võimeta seda kaitsta ei vasta enam tänapäeva tingimustele. On kohane ka meenutada, et meie idanaaber on nüüd deklareerinud, et tegemist on sõjaga, ja on deklareerinud, et NATO on peamine vaenlane. Meie NATO liikmena peame tundma, mida see meile tähendab. Ma ei hakka siin mainima, milliseid õiguslikke samme on üritatud tarvitusele võtta meie riigijuhtide, meie parlamendiliikmete vastu. Kui me vaatame asutusi meie riigis, siis [näeme, et] igal asutusel on konkreetne otstarve, funktsioon.

vastavalt vajadusele organiseeritud, komplekteeritud, varustatud, relvastatud, tagatud erivahenditega, koolitatud, visiooni omav ja strateegiat järgiv struktuur, mis esindab riiki ja tegutseb seaduste piires.Vaatame nüüd, Vaatame nüüd, milline on olukord piiril, ja esitame endale küsimuse, kas see, mida on vaja täna piiril teha, on täies ulatuses võimetega kaitstud. Küsin lihtsamalt: milline asutus tagab

Sellist asutust ei ole. Tänase lahenduse järgi on ette nähtud, et kui olukord eskaleerub millekski tõsisemaks, kui on igapäevane rutiinne piiri valvamine, siis kaasatakse Kaitsevägi ja Kaitseliit.Ma pean tunnistama, et see igapäevane töö, mida teeb Politsei‑ ja Piirivalveamet – ma olen ise selles veendunud –, on tehtud korralikult, heal tehnilisel tasemel. Personal on motiveeritud, koolitatud, tunneb täpselt oma ülesandeid ja on neid harjutanud. Teiselt poolt toimub koostöö Kaitseväe ja Kaitseliidu tugevduste kaasamiseks. Ja nende inimeste kohta ei ole öelda midagi muud peale kiidusõnade.Kuid jutt on kogu selle funktsiooni täitmise korraldamisest. Probleem on selles, et hetkel, kui selgub, et piiriintsident on midagi muud kui piiriintsident, nimelt areneb olukorraks, kus on vaja sisuliselt sõjalise jõu kaasamist, et kaitsta meie territooriumi, sel hetkel, kui sündmused arenevad väga kiirelt ja on väga palju segadust, hakkab olukorra lahendamise asemel meil toimuma abi kaasamine ja juhtimise üleandmine.

Piiril peab toimuma olukorra lahendamine, mitte mingid korralduslikud meetmed, olukorra täpsustamine, juhtimise üleandmine ja muu sellega kaasnev. Siin on probleem ja see probleem on kõrgemal ja kaugemal kui need tublid ametnikud, kes oma igapäevast tööd siiralt ja ausalt teevad. teevad. Vaatame veel lähemalt: üks asutus, kellel ei ole võimeid, et reageerida sellele muutunud ohule, peab andma olukorra juhtimise ja lahendamise üle teisele asutusele, kellel ju ka neid üksuseid ei ole.

tehnika, relvastus, varustus ja sidevahendid ning kes tõenäoliselt ei tea väga palju sellest, mis on näiteks piirilähedase vööndi eripära.

tööd korralikult korda saada. Jutt on sellest, ma arvan, et me võime öelda, et meil on umbes pool rehkendusest tehtud, aga see rehkendus on katkendlik

Loetlen mõned asjaolud, mis võib-olla on olulised selle lahenduse juures. Iseseisva sõjaväestatud piirivalve loomine aitaks Kaitseväe operatsioone läbi viia. Kaitsevägi tuleks sisuliselt käimasolevasse operatsiooni, mitte ei peaks hakkama kulutama aega selleks, et täpsustada, mis hetkel toimub. See kiirendaks kogu Eesti kaitseoperatsiooni ja tõstaks selle edukuse šansse. See vähendaks meie kaotusi

ahvatlevaks, sest kogu reageerimisvõime asuks ju piiril. Ja kõige tähtsam, selline lähenemine oleks otseselt kooskõlas sellega, mida me oleme ise ja mida meie riigijuhid on korduvalt öelnud: Eesti kaitsmine

selliste ideede ja ettepanekute puhul pead olema valmis ka selleks, et küsitakse, aga kust te võtate vahendid. Ma ütleksin, et need vahendid on meil olemas. Nad on meie silme ees, nad on meie kõnepruugis iga päev. Soovitan teil tutvuda väga huvitava arvamusega, mille esitas ERR‑is Arvi Hamburg. Ta rääkis seal rohepöörde maksumusest Eestis. Aastaks 2030 peame me investeerima umbes poolteist miljardit eurot Põhikoorem muidugi langeb erasektorile. Väga suur on saamata jääv tulu. Näiteks Eesti Energia panus riigieelarvesse on sajad miljonid, saamata tulu puidusektorist 500 miljonit aastas ja nii edasi ja nii edasi. Kaudne kahju majapidamistele ja ettevõtetele – sellest ma ei räägigi. Tõenäoliselt meil tuleb nüüd küsida, kas äkki rohepööre kannatab oodata. Rohepöördega seotud probleemid ei ole ohuks Eesti iseseisvusele,

Loodus ei ole erinevalt Venemaast deklareerinud meid oma vaenlaseks. Minu arust Eesti loodus kohtleb meie inimesi väga hästi. Me kõik ju teame: vahetu ohuga tegeldakse kohe, sellega, mis on järgmisel nädalal, tegeleme siis. Ma kutsun üles, head kolleegid, küsima endalt: kas me jõuame mitme asjaga korraga tegeleda ja mis meid päriselt Oleks ju kummaline, kui me peaks võitlema oma territooriumi tagasisaamise eest, aga samas raporteeriksime, et aga vaata, rohepöördenõudeid me jälle täitsime. See on kahjuks reaalsus. See oht, mis ei ole vahetu ja kannatab oodata, tuleb ootele panna, ning tuleb tegeleda nende asjadega, mis on meil ukse taga. Seda sõnumit, ma arvan, me peame samamoodi levitama ja jagama Euroopas oma partneritega.

Nii et need julgustükid on meil varem olnud hästi tehtud ja ka hästi tõestanud oma väärtust praktilises elus.

et kes selle õhku laseb, kui see olukord tekib. Ta andis mulle teatud mõttes ilmeka vastuse, et selles peavad Kaitsevägi ja Kaitseliit omavahel kokku leppima.

Kuidas sa hindad, kuidas olukord vahepeal on muutunud? Kas olukord on sellest ajast alates oluliselt paranenud või veel paraku mitte?

Asjasse puutuvad inimesed olid hiljem kergelt häiritud, kui kippus kujunema seisukoht, et ei oldud kriisiks valmis. "Kuidas me ei olnud valmis? Meil olid plaanid ja meil olid isikud!" See kõik vastab tõele ja nad olid tubli töö ära teinud. Aga kas teil generaator oli? Ei olnud. Kõik plaanid on ikkagi nii edukad, kui palju on panustatud nende reaalsesse elluviimisesse. Kui me räägime piirialast, siis Eesti üht-teist ju teeb. Meil on piirivööndi kindlustamise kava, meil on veel samme.

Ma arvan, et siis me näeme ka, et see on mitme ametkonna vahel ära jagatud. See ei ole kriisi lahendamisel mitte kunagi hea tee. Alati [peaks] olema üks, kes lahendab, sest kriis areneb väga kiiresti. On üks, kes juhib, ja teised, kes toetavad. Nii et midagi me teeme ja me teadvustame, et on probleemid, aga me peaksime olema kiiremad, praktilisemad ja võib-olla ka lihtsamad. Keerulised lahendused tihti ei tööta. Mart Helme, palun! Mart

või on teistes riikides ikkagi omaette organisatsioonina eksisteeriv piirivalve? Ja kui nii, siis miks teised meie hübriidlahendust ei ole toetanud?

No selgus, et ei ole. Tolles kontekstis neid argumente tehniliselt hinnates ei olnud see otsus ju vale, aga otsuseid peaks vaatama ikkagi ajaperspektiivis. Ma arvan, et me ei olnud nii põhjalikud ja me peaksime ennekõike soomlastelt õppust võtma, vaatama seda ikkagi kaitseplaneerimise osana ja mitte unustama seda, mille me oleme ise välja öelnud: Eesti kaitseplaneerimine peab muutuma, Eestit kaitstakse esimesest sentimeetrist.

üks Eesti markantsemaid siseministreid sunnitud ühel nõupidamisel oma asutuste, ametite peadirektorite poole pöörduma: "Te olete taimed." mõte oli selles, et nad ei saanud millestki aru. Mulle tundub, et ka meie ei saanud aru, kuidas PPA‑d, seda ühendasutust tehti. See tehti uisapäisa, lähtudes mingitest lootustest, mis ei olnud õigustatud. Minu küsimus on see: kes

Vastutajatega on niimoodi, et neid ei ole kunagi lihtne leida. Ajaloost on pärit ka üks teistsugune lähenemine, et kui vastutajat ei leita, siis ta tuleb määrata. Aga ma arvan, et me ei ole selles ajaruumis.

täidesaatval võimul. Tegelikult peaks sellised ideed tulema meil uksest ja aknast sisse: "Kuulge, puhttehniline küsimus!" Maailm on täiesti muutunud, meie lähikonnas on sõda, NATO on deklareeritud vaenlaseks,

Ilmselgelt on meil kõigil oma vastutus. Ma arvan, meie koht seda teha on praegu siin, [tuleb] esitada küsimus, kas me oleme sellega

viis asetäitjat, kes võivad nuppu vajutada, et midagi lõhkeks, sild lõhataks, siis kas see oleks efektiivne selle Ukraina sõja alguse vaatepildiga [võrreldes], kus lihtsalt sõideti üle piiri? Aitäh! See oleks vaieldamatult efektiivsem ja efektiivsus algaks tegelikult juba enne, kui see olukord hakkaks tekkima. Ma julgen ennustada, et struktuur, mis vastutab

Aga ma uurin selle kohta, et meil ju omal ajal tehti sõjaväestatud piirikaitse üksus. See on meil olemas ja seda tehti tänu EKRE valitsuses olemisele. Kui meie ei oleks seal olnud, siis ei oleks ka sellist üksust tulnud. Nimetame neid kiirreageerijateks, mis iganes numbriga nad on.

Kui suur oleks vajadus ja kas meil oleks neid inimesi võtta, kes oleksid valmis alustama teenistust piirivalves? Aitäh, Aitäh! Nende inimeste, koolitatud personali, kaitseteenistuse läbinud inimeste numbreid on aja vältel erinevalt esitatud, aga ma ütleksin, et ressurssi tegelikult on. Küsimus on pigem nende organiseerimises, mehitamises ja ka selle planeerimise alustamises, mida meil seal vaja on. Isegi sellest piirikaitse kindlustamise lahendusest, mida on nüüd tutvustatud, võib välja lugeda väga selge personalivajaduse.

aru saada, et tuleb maha istuda ja hakata nendest numbritest rääkima. Aga ma ütleksin, et personali on. Personal on selles mõttes väga huvitav valdkond, et mida efektiivsemalt ja paremini organiseeritult sa seda kasutad, seda vähem sul personali vaja läheb. Kui sa jääd hiljaks, siis on ka kaotused suuremad, ja kõik muu. Suur tänu! Rohkem teile küsimusi ei ole. Palun nüüd juhtivkomisjoni seisukohti ja otsuseid tutvustama hea kolleegi, riigikaitsekomisjoni liikme Kristo Enn Vaga. Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Arutluse all olev Riigikogu otsuse eelnõu näeb ette ettepaneku tegemise Vabariigi Valitsusele valmistada ette ja taastada sõjaväestatud piirivalve eraldi ametina. Riigikaitsekomisjon arutas eelnõu esimest korda eelmise aasta 14. novembri istungil. Eelnõu esitajaid esindasid riigikaitsekomisjoni istungitel Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni liikmed Leo Kunnas ja Alar Laneman, kes on ühtlasi riigikaitsekomisjoni liikmed, head kolleegid. Leo Kunnas märkis, et EKRE fraktsioon on valmis eelnõu menetlusest tagasi võtma juhul, kui komisjonis suudetakse saavutada kompromiss, et anda kombatandi staatus kogu PPA koosseisule ehk PPA ametnikele ning ametiisikutele. Riigikaitsekomisjonis lepiti kokku, et mainitud ettepanek vormistatakse kirjalikult ja seda tutvustatakse fraktsioonides. Aga eelnõuga ei olnud võimalik edasi minna ka seetõttu, et Riigikogu täiskogu istungite päevakorrad olid üle koormatud nii eelnõude kui ka neile esitatud obstruktsiooniliste massmuudatusettepanekute tõttu. Riigikogu juhatus andis oma 2022. aasta 15. veebruari protokollilise otsusega komisjonile juhise, et Vabariigi Valitsusele tehtavat ettepanekut sisaldava Riigikogu otsuse eelnõu menetlemisel tuleb küsida kirja teel valitsuse seisukohta, kas eelnõu vastuvõtmine toob nende hinnangul kaasa seaduse muutmise Siseministeeriumi hinnangul kaasneb eelnõu vastuvõtmise ja rakendamisega mitmete seaduste muutmine. Kaitseministeeriumi hinnangul toob eelnõu vastuvõtmine lisaks nende seaduste muutmise vajadusele veel täiendavate seaduste ja õigusaktide muutmise vajaduse, mida tuleb kompleksselt hinnata, et kõik vajalikud aspektid oleksid läbi analüüsitud. Käesoleva aasta 22. veebruaril võttis EKRE fraktsioon eelnõule esitatud 50 obstruktsioonilist muudatusettepanekut tagasi. Teist korda arutas riigikaitsekomisjon eelnõu käesoleva aasta 18. märtsi istungil, kus muu hulgas märgiti, et piiri valvamisse on kaasatud eelmise aasta 19. oktoobril Kirde maakaitseringkonnas asutatud Kaitseliidu piirikaitse malevkond. Veel leiti riigikaitsekomisjonis, et kombatandi teemaga tuleks komisjonis edasi minna. Piiriteemat oleme muidugi komisjonis ka laiemalt arutanud. Üks asi, mida oleme põhjalikult arutanud, on Balti kaitsevööndi loomine, loomine, mis väga selgelt tugevdaks Eesti piiri kaitset. Ühtlasi otsustas riigikaitsekomisjon eelnõu mitte toetada. Eelnõu poolt oli 4 ja vastu 4 riigikaitsekomisjoni liiget. Kodu‑ ja töökorra seaduse järgi on nii, et komisjoni otsuste vastuvõtmise kord näeb ette, et Riigikogu komisjon võtab otsuseid vastu poolthäälte enamusega. Seda ei saavutatud. Riigikaitsekomisjoni menetluslikud otsused ja ettepanekud olid järgnevad. 18. märtsi istungil otsustas riigikaitsekomisjon konsensuslikult teha Riigikogu juhatusele ettepaneku lülitada arutluse all olev eelnõu esimeseks lugemiseks ja lõpphääletuseks Riigikogu 3. aprilli istungi päevakorda. Eelnõu komisjonipoolseks ettekandjaks määrati siinkõneleja.

siis oli riigikaitsekomisjoni seisukoht seda mitte toetada, kuna toetamiseks ei olnud rohkem poolthääli, kui oli vastuhääli.

sama suured arvud, siis poolthäälte enamust ei saavutatud ja seda eelnõu ei toetatud. Suur tänu, hea ettekandja! Teile rohkem küsimusi ei ole. Aitäh! Aitäh!

Mul on kolleeg Alar Lanemani pikale ja põhjalikule ettekandele tegelikult raske midagi lisada, aga ma siiski käsitlen kolme aspekti. Esiteks, kuidas kunagi see otsus ametite ühendamise kohta tehti. Teiseks võrdlen natuke Siseministeeriumi ja Kaitseministeeriumi struktuuri ning käsitlen meie riigi juhtimise kontseptuaalseid probleeme. Ja lõpuks räägin ka

partner ega kujuta meile tõenäoliselt pikas perspektiivis sõjalist ohtu. See käsitlus, nagu me oleme kõik aru saanud, oli ekslik. See oli võib-olla põhiline argument, millele toetuti, kui see ühendamisprotsess algatati ja kaks niivõrd erineva funktsiooniga ametit kokku pandi. Aga täna me peame kõik tunnistama, et see otsus oli viga, mis tuleks parandada viisil, teisel või kolmandal. Ja see viis, mille me oleme siin välja pakkunud, on üks ja võib-olla kõige põhimõttelisem ja selgem nendest viisidest.On tekkinud huvitav olukord, et Siseministeeriumis pandi kokku kaks täiesti erineva sisulise funktsiooniga ametit, aga samal ajal Kaitseministeeriumis on toimunud täiesti vastupidised protsessid. Kaitseministeeriumis on viimase aastakümne jooksul loodud uue asutusena kaitseinvesteeringute keskus, kes vastutab suure osa logistika eest ehk hangete ja infrastruktuuri majandamise eest Kaitseministeeriumi valitsemisalas. Ühe spetsiifilise funktsiooni jaoks tehti eraldi amet. Juba enne seda oli olemas teine eraldi amet, Kaitseressursside Amet, mis algselt oli mõeldud kutsealuste teenistusse kutsumiseks, personaliküsimuste lahenduste toetamiseks ja samal ajal veel sundkoormiste teostamiseks, teostamiseks, millega see amet tegelikult kunagi tegelema ei hakanud. See funktsioon anti hiljem üle kaitseinvesteeringute keskusele. Te näete, et kaks eraldi ametit on moodustatud valitsemisalas, millel on suhteliselt kitsad, spetsiifilised funktsioonid,

pandud. Tekibki küsimus, kuidas see on osutunud võimalikuks, et kahel ministeeriumil on niivõrd erinevad kontseptuaalsed lähenemised juhtimisele.

millest me mingis asjas lähtume? Kui neid ei ole või need ei ole arusaadavad või need on liiga erinevad, siis tekibki säärane olukord. Siin on riigi juhtimise küsimus: milline on meie riigis juhtimiskontseptsioon? Kuidas me erinevaid ministeeriume juhime ja kuidas seal funktsioonide jaotust korraldame? Kuidas on osutunud võimalikuks kaks niivõrd erinevat lahendust ühes ja samas riigis? Ma võin järeldada seda, et kontseptsioon ongi puudunud,

asutus, kus pannakse kokku kaks niivõrd erinevat funktsiooni nagu politsei ja piirivalve, on ju selge, et üks nendest funktsioonidest jääb teisejärguliseks, jääb tagaplaanile – paraku see see on just piiri kaitsmine. Jah, piirivalvet me rahuajal teostame ja kolleeg Alar ütles siin edasi ka kiidusõnad kõigile ametnikele, kes seda tööd tublisti teevad. Aga seesama piiri kaitsmise funktsioon on jäänud lihtsalt kõrvale, kuna selle kontseptsiooni järgi, millega välja tuldi, ei peetud seda üldse tähtsaks või ei peetud selle täitmist vajalikuks, kuna Venemaa sõjalist ohtu ei nähtud piisavalt selgelt.

sel juhul tuleb sõjaväestada kogu PPA, muuta kõik nii-öelda kombatantideks ja valmistada nad ette nii, et nad suudaks ka kriisis ja sõjaajal oma kohast rolli täita.

need isikud, "rohelised mehikesed" või keegi muu, kes seda teostaks, ei tuleks seda tegema kumminuia või Makarovi püstoliga, vaid pigem

Suur tänu! Rohkem kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Eelnõu 274 kohta muudatusettepanekuid esitatud ei ole, seega võime minna eelnõu lõpphääletuse ettevalmistamise juurde.

siis see oli konsensuslik otsus. Lisaks on antud eelnõu puhul palutud õigus- ja analüüsiosakonna arvamust,

sai siin küsitud ka –, et millisest õigusnormist, ütleme, komisjon lähtub selle otsuse langetamisel. Sai seda eile küsitud, täna ma muidugi enam ei küsi, ma pean möönma seda, eks ju. ju. Selle kohta vastust ei antud põhimõtteliselt. Me ei saa ikka niimoodi asju menetleda, et lihtsalt piisab sellest lausest, et komisjon otsustas, ja siis on asi klaar. Tegelikult peaks ikkagi järgima seadust ja viitama õigusnormile, mis annab sellised õigused, ütleme, teatud [otsuseid] langetada. Aitäh

Aitäh! Ma vastan sellele küsimusele veel nii palju tulenevalt oma eelnevast kogemusest ka eelnevates koosseisudes: seda on tõesti arutatud

siis minnakse Riigikogu koosseisu häälteenamuse peale. Kui see nii ei ole, siis on olnud vähemalt varasemalt juhatuse positsioon, et see ei nõua koosseisu häälteenamust. Nüüd on vaieldav koht see, missugune otsuse eelnõu nõuab koosseisu häälteenamust ja missugune ei nõua ning kes seda otsustab.

Suur tänu, austatud istungi juhataja! Rõõm on näha, et ka häid kolleege on siia tõesti massiliselt kokku kogunenud. Mina Riigikogu juhataja asemel muidugi kaaluks uuesti Riigikogu kaugistungite korraldamist nagu koroonaajal. Siis ei peaks valitsuskoalitsiooni liikmed üldse töökohtadel käima ja kliimale oleks see hea.Katsun lühidalt rääkida, sest ega selle teema puhul väga palju ebaselgust ei ole. Meil on Eesti koolidesse registreeritud praeguse seisuga 9130 Ukraina sõjapõgeniku staatusega õpilast. Neist 6007 on registreeritud eestikeelsesse kooli, 2753 venekeelsesse, 324 keelekümblusse ja 46 ingliskeelsesse kooli. Toonitan, et nad on registreeritud, see ei tähenda seda, et nad seal õpivad, juhul kui me õppimiseks nimetame teadmiste omandamist.Julgen arvata, et see, et Ukraina õpilased on meie haridussüsteemis suunatud eesti ja vene keeles õppima, on meie hariduspoliitika kõigi aegade kõige rumalam otsus. Või vähemalt oleks see kõige rumalamate otsuste konkursil kindlasti tugeva nominendi osas. Nimelt, selline otsus eeldab, et õppimine on võimalik sellises keeles, mida õpilane ei oska. Tulemuseks on see, et Ukraina laste vanemad eelistavad selles olukorras selgelt venekeelset kooli. See on loomulik, sest vene keel on neile emakeel või kui ei ole emakeel, siis lähedane keel, millest on võimalik vähemalt osaliselt aru saada või mille selgeks õppimine on võimalik praktika käigus. käigus. Teised, kes pole saanud kohta venekeelses koolis, peavad oma päeva kuidagimoodi ära sisustama

Loomulikult on ka erandeid, neid õpilasi, kes on ülitugeva keeleandega, aga nende erandite olemasolu reeglit ei väära.

kui eesti‑ või venekeelne õpe. Nagu Räägu kooli õpetaja, Ukraina põgenik Tatjana Kovalenko ütleb: "Nii saan ma oma Ukrainat aidata siit Eestist."

inimesed nagu näiteks mälu-uurija ja psühholoog Endel Tulving, kultuuriloolane Hellar Grabbi, dirigent ja helilooja Taavo Virkhaus ja nii edasi.

Rootsis tegutses põgenikelaagrites aastatel 1945–1946 koguni 50 eestikeelset laagrikooli. Lõppkokkuvõttes jäid pidama eesti kool Stockholmis, kus oli inimesi ja seega kandepinda kooli tegevuseks kõige rohkem, ja ka Göteborgi eesti algkool. See kool tegutses kuni 1994. aastani. Nüüd ettepaneku juurde. Meie ettepaneku sisu on pakkuda Ukraina õpilastele valikuid: kas eestikeelne kool, ukrainakeelne kool Eesti õppekavade alusel Ukraina pedagoogide toel, keda on siin palju, või ukrainakeelne kool Ukraina õppekavade alusel ja e‑õppetool. Sellepärast et peale sõda vajab Ukraina oma lapsi, vastasel korral tabab teda demograafiline katastroof. Ma lõpetan [kahe] tsitaadiga eelnõu seletuskirjast. "Ukraina on loonud selleks tõhusa e-kooli süsteemi. Samuti on Eestisse tulnud piisavalt õpetaja haridusega põgenikke, kes suudaksid ukrainakeelses koolis õpetada. Sõjapõgenike perede lapsi, kes pealegi kavatsevad kodumaale naasta, on ebaeetiline suunata nende jaoks võõrkeelsesse kooli, millest nad peavad mõne aasta pärast kodumaale lahkuma. Ukraina huve arvestav on lahendus, kui lapsed Eestis õppides valmistuvad haridusteed jätkama Ukraina haridussüsteemis ning ukraina keeles, mitte ka Ida-Ukrainas ikka veel levinud venekeelse koolihariduse mudeli järgi. Olukorras, kus agressorriik teeb kõik, et Ukrainat venestada, hävitada sealne koolisüsteem, õpikud, ajaloomälestised ning suruda välja ukraina keel, peaks Eesti olema teistele Ukraina pagulasi vastu võtvatele riikidele eeskujuks ukraina rahvuse ja keele säilitamisel." "Vabaduse eest võitleva Ukraina jaoks on tänamatu, kui suunata lapsi vene või eesti koolidesse, selle asemel, et võimaldada lastel omandada haridust ukraina keeles ning Ukraina õppekava palun! Hea ettekandja, ma tänan teid. Teile on ka tublisti küsimusi. Läheme nende juurde. Ants Frosch, palun! Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud ettekandja! Ma kirjeldan olukorda, mis on tekkinud ühes väikeses Lõuna-Eesti maakoolis. Nimelt, Pühajärve kooli ühes algklassis on kaheksa õpilast, nendest neli on ukraina päritolu ja

Martin Helme, palun! Aitäh! Ma oleksin palunud sul natukene rääkida, kuidas selle [eelnõu] menetlemine komisjonis edenes. edenes. Mis siin salata, me oleme vestelnud sellest omavahel ja mulle jäi mulje, et komisjonis oldi raevukalt ärritunud ettepaneku peale anda Ukraina lastele

kultuurikomisjoni esimees kajastab kindlasti kultuurikomisjonis toimunut. Aga ma paari sõnaga ütlen, et ma olen olnud mõnda aega kultuurikomisjoni liige ja seekord, kui mul oli õnn selles väikeses sõbralikus kollektiivis olla,

tohutult üles. Noh, võib-olla see on mingisugune alateadlik või ka teadlik süütunne ja tagantjärgi arusaamine, et see otsus oli tõepoolest vale, ja see on kirglik reaktsioon sellele.

antud regulatsioonide järgi võimalik ühiskonda ühte‑ või teistmoodi ümber muuta, kaasa arvatud õpilastele ülilühikese ajaga keel selgeks õpetada,

Ei arvestata seda, et kui tõesti nii juhtub, siis on see kõige ebasoodsam eelkõige Ukrainale endale.

kui ka füüsilist õpet Ukraina õpetajate abil. Aitäh! Ma olen selle üldise hinnanguga väga nõus, et seda oleks võimalik suhteliselt hõlpsalt organiseerida ka praegu.

Ukrainast põgenenud inimesed, keda on ju kokku miljoneid. [Ukrainlased] väga-väga rõhutasid, et nad kõik loodavad, et vähemalt enamus, kui ka mitte kõik, läheks ikkagi Ukrainasse tagasi, sest iga [täiskasvanu], iga laps – kõik on arvel. Sina kui demograaf oskad ehk arvudes välja tuua, mis juhtub, kui ukrainlased koju ei naase, kui nad põlistatakse nendesse riikidesse, nii nagu siia Eestissegi. Millise katastroofilise

Ma ei ole küll päris demograaf, ma olen ajaloolane, aga eks ma olen lugenud demograafide uurimusi. Loomulikult on praegu

töövõimetute inimeste omavaheline proportsioon [muutub] äärmiselt ebasoodsaks, mis omakorda tähendab, et töövõimeliste inimeste maksud peavad olema sedavõrd kõrged, et

ma toonitan, et näiteks Lätis ja Leedus on loodud ukrainakeelsed koolid, erinevalt Eestist –, siis me küll määraksime Ukraina peale sõda demograafilisse katastroofi. Arvo

saame.Aga kui me räägime sellest, et siia jääks suur hulk inimesi, kes ei ole mitte mingil moel integreeritud Eesti ühiskonda, kes ei suhtle omaealistega ja õpivad veebi teel, siis seda ei saaks kuidagi

ei või? Suur tänu! Hea meelega vastan. Kõigepealt, ega rahvastikukatastroof ei tulene sellest, kui palju on ühes või teises riigis rahvast kokku.

See ei ole normaalolukord, see on eriolukord. Need põgenikud on praegu siin, ja ütleme, nii meie kui ka Ukraina jaoks on eetiline, kui nendest võimalikult suur osa tagasi läheb. Selles mõttes

Seal neid loomulikult venestatakse sellega, et nad õpivad Venemaa vene koolides. Me teame, et Eestisse on [ukrainlased] muidugi tulnud vabatahtlikult ja isegi hea meelega. Kui arvuliselt vaadata, siis siiajäämist on deklareerinud 88 624 sõjapõgenikku, neist

Ta avaldas arvamust, et tema arvates tehti Eestis reformi liiga kiiresti, kõik koolid viidi poolteise aastaga eesti õppekeelele üle. See ei mõjuta üksnes seda, [kas on võimalik] vajalikul hulgal spetsialiste leida, vaid ka õpilastele antud hariduse kvaliteeti.

Igatahes, kui me niimoodi teeksime Eesti lastega ja see oleks meil kogu aeg silmade ees, siis ei oleks kellelgi mitte mingit kahtlust, et see on täielik kuritegu nende isiksuse suhtes. Aga kui me petame ennast sellise lootusega, et et on võimalik õppida keeles, mida tegelikult ei osata, siis see on tegelikult ju seesama: me tõukame neid inimesi isiksuse normaalse arengu teelt kõrvale. Aitäh Mart Helme, palun! Aitäh! Hea Jaak! Minul on selline tunne, et praegune valitsus ajab kolonisaatorlikku poliitikat. Näiteks Ameerika Ühendriikidesse – aga mitte ainult Ameerika Ühendriikidesse, vaid ka Ladina-Ameerika maadesse – veeti 18. ja 19. sajandil massiliselt Aafrikast orje, et lahendada tööjõuprobleeme ja lahendada ka tühjade maade asustamise probleeme. Mul on selline tunne, et praegune valitsus on otsustanud, et Ukraina õnnetus, Ukraina katastroof sõja näol Venemaaga on suurepärane võimalus, et meie saaksime lahendada oma tühjeneva maa ja demograafilise krahhi probleeme: õpetame neile eesti keele selgeks ja ongi kõik lahendatud ja sellepärast paneme nad, nui neljaks, vägisi eestikeelsesse kooli, ja ongi lahendatud. Käitume nagu kolonisaatorid. Kas mul on õigus või olen ma liiga paranoiline? Aitäh! Kindlasti on sul õigus selle kujundi osas, aga kas need poliitiliste otsuste tegijad on olnud lihtsalt juhmid

teadlik kolonisaatorlik poliitika, siis ka sellel ei saa olla loodetud tulemust, sest iga demograaf ju teab, et uuele asukohamaale võetakse kaasa

õpetaksime Ukraina lastele eesti keele selgeks, siis ikkagi nad meie demograafilist olukorda strateegilises mõttes ei parandaks, sest nende sündimus[käitumine] hakkaks seda Ukraina madalat sündimust järgima. Aitäh! Aitäh, lugupeetud ettekandja! Rohkem küsimusi teile ei ole. Palun Riigikogu kõnetooli kultuurikomisjonis toimunud arutelu tutvustama kultuurikomisjoni esimehe Heljo Pikhofi. Palun!

nii ukraina kui ka eesti keeles. Lisaks on variante, kui Ukraina lapsed õpivad venekeelsetes koolides. Kivi küsis, mida eelnõu muudaks võrreldes tänase seisuga. Helle-Moonika Helme vastas, et pigem on tegemist paradigma muutusega. Eesti haridussüsteemis on veel nii eesti kui ka vene õppekeelega koolid. Paljud Ukraina pered soovivad oma lapse huvides valida kooliks siiski vene õppekeelega kooli, mis on neile keeleliselt lähedasem, ja Helme sõnul oleks kergem, kui võimaldataks neil olla võimalikult lähedal Ukraina õppekavadele, [ukraina] keelele ja kultuurile. See on ka eelnõu eesmärk. Tõnis Lukas [ütles] seepeale, et see tähendab ju kohustust luua ukrainakeelsed koolid. Lukas küsis, kas eelnõu algatajate arvamuse kohaselt tuleb luua ukrainakeelne haridussektor ning milliste vahenditega seda tegema peaks. Helle-Moonika Helme nõustus, et Ukraina lapsi on üle Eesti ning lahendused tuleks leida valitsuse tasandil. Ta sõnas, et kindlasti tuleks appi ka Ukraina riik, et näiteks Imaveres elav laps saaks kaugõppe teel osa Ukraina kooliprogrammist. Komisjoni liige Margit Sutrop küsis, kui paljudel Ukrainast tulnud lastel on emakeeleks vene keel ning kui paljudel on selleks ukraina keel. Sutrop küsis, kuidas lõimida Ukraina lapsi, juhul kui selgub, et neil ei ole võimalik Ukrainasse tagasi pöörduda ning nad jäävad Eesti ühiskonda. Helle-Moonika Helme vastas, et eelnõu algatajal puudub statistika emakeele kohta ja seetõttu teebki eelnõu ettepaneku Vabariigi Valitsusele, kellel on see võimekus Helme lisas, et tänaste andmete kohaselt on Eestis 18 445 [Ukraina sõjapõgenikust] alaealist, kellest osa on eelnõu subjektid. Helme lisas, et viimastel aastatel on Ukraina rahvaarv kahanenud umbes 0,5 miljoni ja väljarände tulemusena on Ukrainast lahkunud miljonid inimesed, see tähendab, et suur osa produktiivsest elanikkonnast on riigist lahkunud ja riiki on jäänud vaid pensionärid. Kuna Ukraina tuleb tulevikus üles ehitada, siis peab Eesti Vabariik tegema kõik selleks, et suurem osa Ukraina inimesi pöörduks oma kodumaale tagasi. Eeldatavalt jääb Eestisse suhteliselt väike osa. Selle osa jaoks on olemas eesti õppekeelele ülemineku seadus ja tegevuskava, mille alusel minnakse järk-järgult üle eestikeelsele õppele. Helme sõnul tuleb teha jõupingutusi, et Ukraina lapsi eesti keeles ja meeles õpetada. Tänane olukord on Ukraina laste jaoks ebainimlik, nad on nii-öelda visatud eesti õppekeelega kooli ning peavad ise hakkama saama. Sellega tekib ka õpetajatel lisakoormus. Signe Kivi sõnul tähendab eelnõus toodud ettepanek eraldi ukraina kooli loomist, mis käib Eestile üle jõu. Ta lisas, et praegu on Ukraina lastel võimalus osaleda ukraina keele tundides ning Eesti riik on praeguses olukorras teinud juba kõik mis võimalik. Kivi sõnas, et ei saa eelnõu toetada ka seetõttu, et toimub üleminek eesti õppekeelele. Helle-Moonika Helme sõnas, et kõikide Ukraina laste õpetamine Eesti koolisüsteemis on ressursi raiskamine ning sealt ei tule soovitud tulemust. Eesmärk on ressursse sihipärasemalt suunata. Lisaks sellele on ootus, et Ukraina võidab sõja ning nende [laste] tavapärane elu saab jätkuda. Helme sõnas, et ka varem on tehtud ajutisi seadusemuudatusi. seadusemuudatusi. Kadri Tali jagas seejärel otsest kogemust Ukraina lastega, kui 100 lapsest 25 rääkisid puhtalt eesti keelt. Tema sõnul ei ole midagi hullemat kui jätta sõjaolukorrast tulnud noored inimesed võõras ühiskonnas kaaslaste

Helme sõnul oleks algatajate soov, et muudatusettepanekud läbiksid kogu menetlusprotsessi ning ka Haridus‑ ja Teadusministeerium saaks muudatusettepanekute kohta oma arvamuse öelda. Seepeale avaldas Tõnis Lukas arvamust, et sellist täpset mõjuanalüüsi ei ole kellelgi. Sellisel juhul on ka täiskogul väga raske hääletada ühe konkreetse kuupäeva ehk muudatusettepaneku poolt. Lukas lisas, et teise haridussüsteemi ehitamine Eesti haridussüsteemi sisse olukorras, kus Eesti soovib eesti õppekeelele üle minna, ei ole mõeldav. Eestis on ka teisi pagulaste gruppe, kes võivad sellisel juhul väikeste gruppidena hakata nõudma omakeelset haridust. Ta lisas, et ka õiguslikult on eelnõus toodud ettepanek nii-öelda libe tee. Lukas ütles, et kui EKRE fraktsioon ise ei suuda enda eelnõu kohta esitatud muudatusettepanekute hulgast valida välja ühte [ja otsustada], millal ukrainakeelsele õppele üle minnakse, siis see on mõistetamatu ja seda valikut ei oska ka teised teha.

Eesti Vabariigi territooriumil elav laps peab tulenevalt põhikooli‑ ja gümnaasiumiseadusest täitma koolikohustust. Seaduse § 9 lõikes 2 on sätestatud, et koolikohustuslik on ka välisriigi kodakondsusega laps, kelle elukoht on Eestis. Põhikooli‑ ja gümnaasiumiseaduse kohaselt ei loeta koolikohustus täidetuks, kui koolikohustuslik isik ei ole kantud ühegi kooli nimekirja või puudub õppest mõjuva põhjuseta. Kilk lisas, et koolina on põhikooli‑ ja gümnaasiumiseaduse tähenduses võimalik vaadata üksnes Eesti seaduste alusel väljastatud koolitusloaga õppeasutusi. Seega, koolikohustust ei loeta täidetuks, kui Eestis elav ukrainlane Ukraina koolis virtuaalsel kujul õpib. Sama seisukohta on väljendanud ka õiguskantsler.

võib valla‑ või linnavolikogu otsuse alusel olla munitsipaalkooli õppekeeleks ning ministri otsusel riigikooli õppekeeleks ka mõni muu keel, pärast seda enam mitte. Pärast eestikeelsele õppele ülemineku algust ei ole enam alust eristada eesti ja vene koole, kuna siis ei ole enam läbivalt vene õppekeelega koole. 12. märtsil, kuigi eelnõu oli juba tutvustatud meile komisjoni liikme Helle-Moonika Helme poolt ja väga põhjalikult, oli meil komisjonis ka Jaak Valge EKRE‑st, kellele tekkis terve rida küsimusi ja ta nendele küsimustele ka kenasti vastas. Tõnis Lukase sõnul toimub üleminek eestikeelsele õppele ning ei peaks looma pretsedente, et Eestis oleksid avalikud koolid ka mõnes teises keeles, see tähendab ukraina keeles, sest see segaks reeglite kehtestamist ka venekeelsetele koolidele. Lukas küsis, kuidas teiskeelsete teiskeelsete koolide loomine mahub planeeritud ja soovitud õigusruumi. Jaak Valge juhtis tähelepanu, et ukrainakeelne õpe on ette nähtud nendele õpilastele, kes on saanud koos vanematega Eestis ajutise kaitse. See tähendab nii Eesti kui ka Ukraina rahvusriigi seisukohalt, et kui üritada Ukraina lapsi Eestisse põlistada, siis oleks see ebaõiglane Eestile ning võiks põhjustada rahvastikukatastroofi sõjajärgses Ukrainas. Seda eelnõu algatajad ei soovi. Tuleb liikuda selles suunas, et ajutise kaitse saanud ukrainlased saaksid võimalikult kiiresti Ukrainasse tagasi pöörduda ning jätkata oma õpinguid Ukraina haridussüsteemis. Tõnis Lukas sõnas, et ajutise kaitse alusel Eestis olevaid Ukraina lapsi peab keegi Eestis õpetama. Lisaks, õpetajatele on kehtestatud selged keelenõuded ja tuleks veel mõelda ka muudele küsimustele. Lukas küsis veel, kuidas põhjendada venekeelsetele koolidele ja õpetajatele neilt nõutakse eesti keele oskust, kuid ukrainakeelsete koolide õpetajatelt seda ei nõuta. Jaak Valge vastas, et seda tuleks teistele õpetajatele põhjendada nii-öelda maalähedase loogikaga, see tähendab, et ukrainlased on Eestis ajutiselt. Eesti kohustus on [tagada], et niipea kui Ukrainas sõda lõpeb, peaksid Ukraina lapsed saama võimalikult valutult sulanduda Ukraina haridussüsteemi. Valge sõnul ei ole võimalik õppida keeles, mida ei osata, ja lisaks on Ukraina loonud väga tõhusa e‑kooli. Tõnis Lukas sõnas seepeale, et Ukraina lapsed on jagatud laiali üle Eesti ning väljaspool Tartut ja Tallinna ei ole võimalik luua ukrainakeelseid koole. See ei ole lihtne ka Tallinnas ning Tartus. Lukas lisas, et kui ukrainlased otsustavad jääda Eestisse elama ning jäävad ukrainakeelse koolihariduse tõttu Eestis nii-öelda poolkeelseks, siis on see probleem. Jaak Valge sõnas, et sõda on pööranud pea peale kogu elukorralduse ning sõja ajal ei saagi toimetada enne sõda kehtinud reeglite järgi. Valge lisas, et näiteks Kuressaares õppivate ukrainlaste vanematel ei ole seal tööd, mistõttu on nende soov nagunii koonduda suurematesse keskustesse. Tõnis Lukas sõnas, et eelnõu näol on tegemist Pandora laeka avamisega ning sellisel juhul võivad omakeelseid koole soovima hakata ka teised rahvused.

Kolleeg Vadim Belobrovtsev nõustus Lukasega, et Ukraina lapsed on paigutatud üle Eesti ning üle Eesti ei ole võimalik pakkuda ukrainakeelset haridust. Ukrainal on väga hea e‑kooli süsteem, mida Ukraina õpilased kasutavad aktiivselt ka Eestis olles. Lisaks, ka praegu õpivad Ukraina lapsed ukraina keeles, see tähendab 40 : 60 õppekava kasutatakse eelkõige nendes koolides, mis said loodud Ukraina sõjapõgenikele. Belobrovtsev sõnas, et kui selline süsteem jätkub, siis ei saa [toimuda] rahvuslikku katastroofi ka juhul, kui ukrainlased otsustavad oma elu jätkata Eesti Vabariigis. Belobrovtsev küsis, miks ei sobi eelnõu algatajatele olemasolev 40 : 60 õppekava. Jaak Valge sõnas, et ukrainakeelset kooli ei pea looma igal pool üle Eesti. Kindlasti ei toimu demograafilist katastroofi, kui Ukraina lapsed õpivad eesti keelt, aga kui kõik riigid käituksid nii nagu Eesti ja prooviksid Ukraina põgenikke oma maale põlistada, siis tabaks demograafilise arvestuse järgi Ukrainat rahvuslik katastroof. Valge lisas, et iga inimene soovib elada oma keelekeskkonnas, nii soovivad eestlased elada soovitavalt eestikeelses keskkonnas, ukrainlased ukrainakeelses keskkonnas ja nii edasi. Ta lisas ka seda, et 40 : 60 õppekava viivad läbi vähesed koolid. Kui see ka toimuks, on see Valge arvamuse kohaselt üleliigne. Eesti soov on, et Ukraina saaks oma lapsed Kadri Tali sõnas, et eelnõu algatajate propageeritav segregatsioon on lubamatu olukorras, kus Ukraina lapsed on äärmiselt õrnas psüühilises seisus. Tali sõnul on oluline vaadata olukorda laiemalt, vaadata seda, mis on vajalik sõjapõgenike psüühilise heaolu, laste kasvamise, keele säilitamise, austamise ning ühiskonda sidumise aspektist. Selle peale sõnas Jaak Valge, et ei ole võimalik õppida keeles, mida inimene ei oska. Kui õpetaja peab tegelema nende õpilastega, kes oskavad eesti keelt, ning samal ajal on tunnis ka keelt mitteoskavad õpilased, siis see on õpetajatele lisakohustus. Valge nõustus, et Ukraina laste näol on tegemist õrnas eas inimestega, ning rõhutas, et tegemist ei ole segregatsiooni, vaid vastutulekuga. Valge soovitas mõelda Eesti pagulaste kogemusele aastatel 1944–1950 näiteks Rootsis, kus eestlased [asutasid] oma kooli ning õpe toimus eesti keeles, sest need inimesed olid Eesti patrioodid ning valmistusid Eestisse tagasipöördumiseks. Heljo Pikhof palus selgitada väidet, et kõik Ukraina lapsed ei pea õppima loodavas ukraina koolis. Jaak Valge selgitas, et maakoolidesse suunatud laste vanematele ei ole seal [piirkonnas] tööd pakkuda ning seal elatakse vaid seetõttu, et lapsed käivad seal koolis. Kui teha suurematesse keskustesse ukraina koolid, jätta alles nii eesti‑ kui ka venekeelsed koolid ning anda Ukraina põgenikele kooli valiku võimalus, siis see oleks palju humaansem ja ratsionaalsem.

mis on jätkuvalt broneeritud tänaseks juba Eestist lahkunud Ukraina lastele. Kohtade vabanemise korral saab neid kasutada Eesti laste hüvanguks. Kersna lisas, et eelnõu seisab juba pool aastat ning seda ei ole võimalik menetleda, kuna EKRE fraktsioon on eelnõu kohta esitanud massiliselt muudatusettepanekuid.

vähemalt 51 poolthäält. Aitäh! Suur tänu, lugupeetud ettekandja, suur tänu põhjaliku ülevaate eest kultuurikomisjonis toimunust! Teile on päris mitu küsimust. Helle-Moonika Helme, palun! Aitäh, hea eesistuja! Hea Heljo! Tõesti, ma tänan ka omalt poolt selle pika ja väga sisuka ülevaate eest. Aga sa ütlesid Jaak Valgele küsimust esitades, et me ei peaks muretsema Ukraina demograafilise olukorra pärast, sest neid on nii palju rohkem kui meid. See oli kummastav väide olukorras, kus meile iga päev sisendatakse, et olukord Ukrainas ja kõik, mis seal toimub, on iga eestlase kohustuslik igapäevane hool, mure ja südamevalu, millest ei tohi väsida. Aga kui neid on tõesti nii väga palju rohkem … Ja on ka: 1,3 miljonitversus30 miljonit millegagi, kes on praegu sinna jäänud. Neid on isegi nii palju, et on jätkunud meile siia, nad on lisanud meile lühikese ajaga tervelt 6% rahvastikust. Heakene küll, kui me ei pea sinu sõnul muretsema Ukraina pärast, äkki peaksime siis muretsema Eesti pärast, meie rahva kestmise pärast sellise massiimmigratsiooni tõttu? Ma ei taha öelda, et me ei pea Ukraina pärast muretsema. Aga kui me räägime, et Ukrainas [tekib] demograafiline katastroof sellepärast, et inimesed on siin

Martin Helme, palun! Aitäh! No küsimus oli see, miks me ei muretse Eesti rahvastiku kestmajäämise pärast. See nii-öelda ukrainlaste siia toomine ja siin venestamine selgelt ohustab meid. Mulle jäi komisjoni aruteludest kõrva kellegi väide – ma sain aru, et see oli ametnike või ministeeriumi esindajate väide –, et ukrainakeelsete koolide loomine käib meile üle jõu. Olukorras, kus me anname kõik oma relvad ära, me oleme andnud neile raha nii palju, kui oleme vähegi jõudnud, me tõstame lausa makse selle jaoks, et veel raha anda, me anname neile ka kõikvõimalikku muud abi, anname oma elektrijaamadki neile ära, ma ei tea, öelda, et ühe-kahe kooli tegemine käib üle jõu – see ei tundu mulle

või mõnes muus riigis, igal juhul haridus on haridus. Ma arvan, et Eesti haridus annab neile tugeva aluse oma riigis edasi tegutseda ükspuha mis erialal, kas minna kõrgkooli, kutsekooli või kuhu iganes, või ka gümnaasiumiõppes jätkata.

ma kuulasin teie ülevaadet ja ma ei pannud nime kokku. Keegi ütles, et väikesed grupid sooviksid ka hakata oma koole tegema. Me ju räägime praegu Ukrainast, riigist, mis on sõjas.

avaliku raha eest. Tegelikult, mida rohkem keeli sa lapseeas omandad, seda parem. Just lapseeas keelte omandamine on ülioluline. Need lapsed saavad suhelda ka eesti lastega. [oluline on] ühiskonnas olemine, see tunne, et sa oled ühiskonna liige, et kui sa [osaled] huvihariduses, kus iganes, sa oskad keelt ja saad teiste lastega suhelda. Ukraina keeles sa ei saa,

Aitäh! Komisjoni loogika on ikka päris kummaline: kui Võhmas või Võõpsus ei ole võimalik ukrainakeelset kooli teha, siis ei tohi seda teha ka Tallinnas või Tartus. See on ju absurdne. On täiesti selge ja ukrainlased on seda ka väljendanud, et nad tahavad, et kõik need inimesed ja eeskätt lapsed läheks koju tagasi. Kuidas te komisjonis siis põhjendasite, kui valitsus ju sisuliselt integreerib ja tahab põlistada kõiki neid inimesi siia, kuidas te selgitasite demograafilist katastroofi, mis selle tagajärjel

tööga Ukraina õpetajaid ja hakata hoopis eesti lastele ukraina keelt õpetama? Aitäh! Seda me ei ole küll komisjonis arutanud. Kui keegi soovib ukraina keelt õppida, siis ta võib endale eraõpetaja võtta. See on igati teretulnud. Ma arvan, et see ei ole halb mõte.

Palun lisaaega kolm minutit. Kolm minutit lisaaega, palun! Lugupeetud Eesti avalikkus! Lugupeetud saadikud! Lugupeetud istungi juhataja! Viimases arutelus lõi taas kord välja selge maailmavaateline kuristik, eriti [võrreldes meid] sotsiaaldemokraatidega, aga muidugi ka teistega, kelle peaminister [küsib], et aga kes on eesti rahvas. See on tema lemmiklause siin puldis: aga kes on eesti rahvas, kes on eestlane? Selge see, et kui ta ei ole oma [elu jooksul] seda selgeks saanud, siis sealt ei tulegi mitte midagi, absoluutselt mitte midagi. Maja ei püsi, ta kukub pikali, kui vundamenti ei ole. Selline on meie peaminister. Ta küsib, kes on eestlane. Tehku see endale selgeks! Mingu kooli, mõelgu, lugegu raamatuid, arutlegu, küsigu targematelt! Ei, ta on vaimses segaduses. Ise on vaimses segaduses, aga püüab riiki edasi juhtida!Aga ka sotsialistid on vaimses segaduses. Nende pikaajaline esimees on öelnud, et rahvusriik

sülitab näkku eesti rahvale, rahvustundele, rahvusriigile. Aga ta on nende iidol, tulevane Tallinna linnapea. Mis vahe on Kõlvartil ja Ossinovskil? Leidke viis erinevust! Igal juhul peab ta sõda rahvusriigi vastu, järelikult ka meie põhiseaduse vastu. Aga need, kes ei austa oma rahvast, ei austa ka teisi. Ei austa ka Ukraina võitlust. Neid karuteeneid, mida te olete Ukrainale teinud, on juba palju, ja ma näen, et see ei ole juhus, vaid see on muster.Kõik koalitsioonierakonnad on kuidagi Vene rahaga seotud. Üks hullem kui teine, aga lippu lehvitavad meeleheitlikult. Mitte ühtegi pingutust ei ole tehtud, et Vene raha varjust väljuda. Ei, võitlus käib ikka düstoopia ehk Eesti rahvusriigi vastu. Varsti tundub, et keegi on selle raha just selleks andnud,

kes ei ole ei eestlased ega venelased, ukrainlased ega soomlased, vaid see on uus multikultuuriline moodustis, millel on ka oma religioon, mille lipp on vikerkaarevärviline.Need ühiskonna insenerid, kes siin kogu aeg klopsivad mingisugust utoopiat kokku, on väsimatud. Täpselt sama väsimatud nagu need, kes kunagi olid Lenini bareljeefi all siinsamas saalis. See revolutsiooniline tuhin ei ole üle läinud. Meil ei ole olnud mingit kasu, paistab, sellest, et meil oli kommunism kõik need aastad. Te ei ole sellest mitte midagi õppinud, ikka ehitate oma düstoopiat, multikultuurilist Nõukogude internatsionalistlikku düstoopiat. Ja häbi teil ei ole. Igal juhul, kui mina käisin Ukrainas, siis ma nägin Tarass Ševtšenko kuju, mis oli kuulidest läbi puuritud. See oli sümboolne kultuuri hävitamine, pärandi hävitamine, ajaloo hävitamine, keele hävitamine. Aga te ei tee midagi, et teha pingutusi selle oma elu eest võitleva rahva nimel, selleks, et nende keel säiliks ka paguluses. Üle 6 miljoni ukrainlase on maailmas liikvel. Me peaksime just näitama eeskuju, et rahvuslikku taassündi läbi tegev rahvas

Loomulikult, milles on suur erinevus nende muude koolide ja ukraina koolide vahel? Ukrainlased on siin ajutiselt. Vähemalt nii te olete väitnud. Siinsamas puldis rääkis Zelenskõi, et nad tahavad oma inimesi tagasi. Aga ma näen, et teie tahe on hoopis vastupidine: kaaperdada Ukrainalt inimesi. Ma tean, teie jutt on vastupidine. Aga ma näen, et teie teod lähevad selle poole, et kaaperdada inimesi ja süvendada Ukraina demograafilist katastroofi.

omaenda ülikoolides. Te teete kõik, et neid siin põlistada ja näpata inimesi ukraina rahvalt. Prognooside järgi öeldakse, näiteks Wall Street Journali andmetel, et kui põgenikud ei lähe tagasi,

praegu Ukrainas, et Ukraina peab olema üksnes ukrainakeelne. Kakskeelsust pooldab nüüd ainult 15%. Aga ei, meie laseme 20% ukraina lastest panna vene kooli. Me saadame nad veel venestunumana tagasi, selle asemel et toetada Ukraina e‑kooli, Ukraina õpetajate rakendamist. Mitte midagi. Te ei haaku siin üldse, sest teil on endal kehv rahvustunne ja te ei mõista teiste rahvustunnet. Aitäh! Suur tänu! Rohkem kõnesoove ei ole. Ma sulgen läbirääkimised. Järgnevalt panen selle otsuse eelnõu lõpphääletusele. Alustame hääletamise ettevalmistamist.

Austatud Riigikogu, panen lõpphääletusele Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele põhikooli‑ ja gümnaasiumiseaduse muutmiseks" eelnõu. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Poolt on 15 Riigikogu liiget, vastuolijaid ja erapooletuid ei ole. Eelnõu 279 on tagasi lükatud. Järgnevalt tänane viies päevakorrapunkt: Vabariigi Valitsuse algatatud koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning põhikooli‑ ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu 231

Hea meel on olla teie ees koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning põhikooli‑ ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõuga, et läbida et läbida teine lugemine. Tuletan meelde, et selle eelnõu algatas Vabariigi Valitsus juba 12. juunil möödunud aastal. Eelnõu esimene lugemine lõpetati 20. septembril muudatusettepanekute tähtaeg oli 4. oktoobril. Muudatusettepanekuid saabus EKRE fraktsiooni liikmetelt 200. Need muudatusettepanekud

Aga kuna muudatusettepanekuid oli nii palju, siis jäi seaduseelnõu kahetsusväärselt seisma. Nüüd, kui neid muudatusettepanekuid enam ei ole, saame menetlusega edasi minna.

mitmed Ukraina lapsed, kes on Eestisse saabunud ja kes on meie haridussüsteemi vastu võetud, on tänaseks Eestist lahkunud, aga seni ei ole olnud seaduslikku alust nende laste haridusasutuste nimekirjadest [kustutamiseks], selleks et näiteks Eesti omad lapsed saaksid neid õppekohti kasutada. Kui me selle seaduseelnõu vastu võtame, siis siis need õppekohad vabanevad teiste laste jaoks. Riigikogu kultuurikomisjon tegi 1. aprillil konsensusliku otsuse, et kui teine lugemine lõpetatakse, siis viia läbi selle eelnõu kolmas lugemine ja lõpphääletus 10. aprillil. Aitäh teile! Aitäh, lugupeetud ettekandja! Teile on ka küsimusi. Rain Epler, Aitäh, hea istungi juhataja! Hea ettekandja! Küsimus tekkis teie ettekandest tulenevalt. Te ütlesite, et kuna muudatusettepanekuid oli palju, siis [eelnõu] jäi seisma, ja nüüd, kuna need tagasi võeti, tuli see saali. Lihtsalt küsin, kuigi võib-olla te ei oska sellele vastata: kas see on selline üldisem põhimõte? Ma tean, et automaksu eelnõul on ka palju muudatusettepanekuid. Kas on lootus, et kui neid tagasi ei võta, siis see automaks jääbki seisma ja menetlusega edasi ei minda? Aitäh! Aitäh! Nagu küsija väga hästi teab, siis väga paljud eelnõud on seisnud seetõttu, et nende kohta on tehtud massiliselt muudatusettepanekuid. Ka antud eelnõu puhul oli täitsa selge, et need muudatusettepanekud olid obstruktsiooni eesmärgil tehtud muudatusettepanekud,

Evelin Poolamets, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Kas teile on teada, kui palju koolikohti hetkel on hõivatud

Paistab, et kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Muudatusettepanekuid selle eelnõu kohta esitatud ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 231 teine lugemine lõpetada. Teine lugemine on lõpetatud.

kõnetoolis, sest tegu on Eesti riigikaitse jaoks olulise küsimuse lahendamisega. Praeguses turbulentses maailmas, kus Ukraina võitleb oma vabaduse eest ja kus on suur määramatus ookeani taga, on äärmiselt tähtis, et Eesti oma iseseisva kaitsevõimega tegeleb. See eelnõu on mõeldud selleks, et Eesti Kaitseväel oleks võimalik hästi sujuvalt läbi viia õppust Kevadtorm, mis algab mai alguses. Eelnõu on vahepealsel ajal, kahe lugemise vahepeal, muutunud oluliselt lühemaks.

Elektroonilise side seaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu algatas riigikaitsekomisjon 2024. aasta 4. märtsil. Selle eelnõuga muudetakse elektroonilise side seadust ja looduskaitseseadust. Esimese punkti eesmärk on võimaldada Kaitseväel harjutada õppuste ajal ohupõhist teavitust lühisõnumite saatmisega. Teise punkti tähendus on selles, et võimaldada Kaitseväel tegutseda kaldakaitsevööndis ehk sellises kohas, kus seda muidu ei ole olnud võimalik teha. Kuna õppus Kevadtorm toimub seekord Lääne-Eestis ja saartel, siis on see küsimus muutunud akuutseks. Seetõttu me võtsime selle selle menetluse ette, et teha see [muudatus] võimalikult kiiresti. Eelnõu esimene lugemine lõpetati 12. märtsil ja muudatusettepanekute esitamise tähtajaks oli seatud 21. märts. Riigikogu liikmetelt, fraktsioonidelt ega teistelt komisjonidelt muudatusettepanekuid ei laekunud. Keskkonnakomisjon otsustas esitada eelnõu kohta kaks muudatusettepanekut. Need kaks muudatusettepanekut ongi muutnud eelnõu oluliselt lühemaks, võrreldes sellega, kui pikk ta enne oli. Selgitan tausta. Algselt olid eelnõus ka mõned sellised punktid, mis ei puudutanud otseselt Kevadtormi õppust, vaid käsitlesid vahetusmaadega kaasnevaid

Sellest rääkisin ka eelmisel korral siin kõnetoolis. Vahepealsel ajal, kui me jõudsime selle eelnõu teise lugemise ettevalmistamiseni, tulid ka ministeeriumide esindajad kohale. Nad tõdesid, et nad olid viinud läbi mitmeid kohtumisi nende küsimuste või vaidluste lahendamiseks. Kohtumised olid olnud väga sisukad, aga kuna lahendatav probleem ei olnud nii akuutne

mõistlike kokkulepete saavutamine –, siis tegigi Kaitseministeerium ettepaneku mõned vaidlusalused punktid eelnõust välja jätta.

Majanduskomisjonilt tuli niisugune arvamus või küsimus, kas see regulatsioon, mis selles eelnõus on ja mis piirab ohuteavituse harjutamise võimalust ühe korraga aastas, ei ole liiga karm. See oli majanduskomisjoni küsimus, nad esitasid selle koos analüüsiettepanekuga Riigikogu õigus‑ ja analüüsiosakonnale. Selle kohta on avaldanud arvamust ka Andmekaitse Inspektsioon. Kuna tegu on inimeste privaatsuse olulise riivega

et see karm regulatsioon või see piirang, üks kord aastas, on äärmiselt põhjendatud, seda ei tohiks kergekäeliselt lõdvendada. Samal arvamusel olid Siseministeeriumi esindajad. Kaitseministeeriumi esindajad olid nendega nõus. Nii et me siin mitte midagi muutma ei hakanud.

Muu hulgas tegi komisjon otsuse teha ettepanek teine lugemine lõpetada ja kui teine lugemine lõpetatakse, siis tehakse ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 9. aprillil. Aitäh!

osade kohta. Need ju käsitlevad ehituskeeluvööndi kasutamist kõrgendatud kaitsevalmiduse, mobilisatsiooni, erakorralise seisukorra või sõjaseisukorra ajal. On ju selge, et selles olukorras Keskkonnaametist lube küsima ei minda, see ei oleks ka mõistlik ega võimalik. Mis kõhklused teil siis tekkisid selle nii ilmselge asjaga, et oleks vaja lisaaega selle arutamiseks?

see eelnõu on ikkagi mõeldud Kaitseministeeriumi haldusalas teatud probleemide lahendamiseks, siis me keskkonnakomisjonina ei näinud kuidagi põhjust Kaitseministeeriumi ettepanekule seekord mitte vastu tulla.

kaks kolmandikku oligi sile, aga siis oli see üks küngas või org – oli see siis, kumb ta oli –, mis tekitas küsimusi, aga ühe hooga võeti siiski ka kaks küsimusi mittetekitanud punkti välja. Ma nõustun Leoga, et tõesti, kui ongi sõjaseisukord,

Kaitseministeerium pöördus riigikaitsekomisjoni poole, sest oli vaja selline probleem lahendada. Riigikaitsekomisjon oli valmis väga kiiresti reageerima. Tõenäoliselt ei jõutud vahepeal nii palju konsulteerida erinevate ministeeriumidega ja selle menetluse käigus, mida juhtis juba keskkonnakomisjon, kõik need asjad selgusidki, nagu parlamentaarses korras ikka. Mulle tundub, et see on täiesti normaalne praktika, et selguvadki menetluse käigus ja siis katsutakse neid lahendada. Me andsime komisjonis ministeeriumidele kaks nädalat aega arutada. Nad arvasid, et see ei olnud piisav. Kuna Kevadtorm tuleb peale ja me peame [menetlusega] tõesti edasi minema, et eelnõu jõustuks seadusemuudatusena 1. mail, siis haakisime lihtsalt need kaks asja üksteisest lahti. Aitäh

ei pruugi olla aega teda kaasata, kas siis peale olukorra lahenemist või rahunemist võib oodata, et tagantjärele järgneb mingisugune menetlus, sest

Oleme selle kohta ka vande andnud. See läheb natukene selle eelnõu temaatikast nagu välja, aga ma siiski katsun vastata. Kui on sõjaseisukord ja raketid lendavad, siis tavapärane menetlus lihtsalt menetlus, mis on rahuaegne – ja algab sõjaaegne tegutsemine. Tõepoolest, siis tegutsetakse juba teistmoodi. Samas on mul täielik usk sellesse, et need vajalikud muudatused leiavad uuesti tee siia Riigikogusse ilmselt mitte väga pika aja möödudes, sest kõik saavad aru, et riigikaitselised küsimused vajavad lahendamist. Seda valmisolekut ma nägin ministeeriumide esindajate silmis ka.

Aitäh selle küsimuse eest! Tõepoolest, majanduskomisjon küsis ka arvamust õigus‑ ja analüüsiosakonna

(telefoni positsioneerimisega kogutakse inimeste asukohaandmeid, mis on isikuandmete kaitse üldmäärusest tulenevalt isikuandmed) ja nende andmete kogumine ja kasutamine saab toimuda ainult piiratult ja tegeliku vajaduse korral." Analoogse

Aitäh selle küsimuse eest! Mulle tundub, et sellele vastamine nõuaks väga kaugeleulatuvat spekulatsiooni, et mis siis juhtuks, kui

Meelis Kiili, palun! Lugupeetud juhataja! Hea ettekandja! Mul on selline küsimus. Kuna algataja oli riigikaitsekomisjon, aga muudatusettepanekud tulid nüüd menetleva komisjoni

Aitäh! Riigikogu juhatus on määranud selle eelnõu juhtivkomisjoniks keskkonnakomisjoni. Selleks oli väga hea põhjus: kõige suurem hulk muudatusi puudutas looduskaitseseadust. Me oleme selle menetluse käigus olnud ka võimalikult kaasavad. Ka algataja esindaja, riigikaitsekomisjoni liige Raimond Kaljulaid, kes selle eelnõu sisse andis,

ettepanekutega. Aitäh! Tahtsin lihtsalt protokolli huvides täpsustada. See vastus, mille majanduskomisjoni päringule andsid õigusosakond ja Andmekaitse Inspektsioon, võttis aluseks eelduse, et isikute telefonid on vaja positsioneerida, selleks et saata ohuteavitust. Meie debatt selle üle tekkiski, et tegelikult operaatorid ei tuvasta mitte seadmete positsioone, vaid saadavad kõigile mastiga ühendatud seadmetele teate,

kui ka Andmekaitse Inspektsioon olnud äärmiselt ettevaatlikud, sest nad on võtnud selle positsiooni, et pigem vähem kui rohkem. Ilmselt sellest tulenevalt. Henn

kas te olete kunagi kuskil sõjapiirkonnas käinud ning näinud hävitatud linnu ja maju ja mõrvatud inimesi, kogu seda sõjakoledust. Hakata selle kõrval muretsema mõne lillekese või liblika pärast, kui kogu riigi saatus on

takistusi, siis noh, ma ei tea. Teie valitsuse peaminister armastab väga küsida, et kelle huvides te tegutsete. Äkki on Putini kõrvad siin taga? Aitäh! Aitäh selle küsimuse eest! Ma kinnitan lugupeetud kolleegile, kuigi see ei lähe otseselt selle eelnõu arutelu raamesse, et olen ka sattunud taolistesse piirkondadesse ning näinud surma ja hävingut. Ma tean, et ka teie käisite just koos Riigikogu esimehega Ukrainas.

reguleerib ainult õppuse olukorda, mitte sõjaaja olukorda. Õppused toimuvad rahuaegses olukorras. Ei ole kuidagi põhjust karta, et selle eelnõu pärast jääb midagi sõjaajal tegemata. Aitäh Suur tänu, lugupeetud ettekandja! Rohkem küsimusi teile ei ole. Avan läbirääkimised ja kõigepealt palun Riigikogu kõnetooli Tiit Marani.

Menetleme riigikaitsekomisjoni algatatud elektroonilise side seaduse ja looduskaitse[seaduse] muutmise seaduse eelnõu. See on teine lugemine.

ja õigusruumi selline muutmine, et [Kevadtormi] saaks kõikides aspektides korralikult läbi viia. Muutmisettepanekul oli viis sätet, üks neist puudutas elektroonilist sidet ja kaks [puudutasid] looduskaitseseadust. Esimese lugemise käigus tõstatasin ma küsimuse, kas me ikka toimime sellel vanal heal põhimõttel, et tark kiirustab aeglaselt. Vanakuri võib ju peituda pisiasjades. Samuti esitasin küsimuse, kas ikka on mõistlik kahe Kevadtormiga seotud muudatusega siduda veel teemasid, mis sellega otseselt seotud ei ole, vähemalt mitte pakilisuse poolest. See lihtsalt ei kõla kuigi hästi.

riigikaitse eesmärgi saavutamiseks kõrgendatud kaitsevalmiduse, mobilisatsiooni, demobilisatsiooni, erakorralise seisukorra ja sõjaseisukorra puhul ei oleks vaja küsida Keskkonnaametilt nõusolekut.

Aga siiski pakkusin välja arvamuse, et võimalik, et on mõtet aeglaselt kiirustada, seda enam, et looduskaitseseadus nagunii ühel hetkel jõuab siia saali.Kahe

Vabariigi Valitsuse arvamust eelnõu kohta, siis [näeme, et] seal on kirjutatud, et Kaitseministeeriumi ja Kliimaministeeriumi vahelistel läbirääkimistel selgusid mõningad kitsaskohad, mis vajavad pikemat arutelu ja mis ei ole otseselt kiireloomulised. Nii et tark seekord kiirustas aeglaselt. Neid teemasid, mis on seotud nende punktidega, saab vajaduse korral käsitleda ju looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõudes, mis nagunii meie lauale jõuavad. Aitäh!

istungi juhataja! Head kolleegid! Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon toetab seda eelnõu, aga ei toeta neid muudatusettepanekuid. Põhjus on väga lihtne. Ei ole mõtet kõhklema jääda, sest need on suhteliselt selged asjad, mille üle me vaidleme, kui me räägime siin tegutsemisest alates kõrgendatud kaitsevalmiduse väljakuulutamisest või sealt edasi. On ju selge, et siis neid lube ei peaks taotlema, täpselt nii, nagu esialgu ka siin eelnõus oli esitatud.

Tere päevast … Tere päevast! … head kolleegid! Seaduseelnõu 379 eesmärk on panna hargmaistele kontsernidele kohustus avalikustada makstud tulumaksusummad ning sellealane taustateave riikide lõikes. Hargmaiste kontsernide maksualast tegutsemist soovitakse muuta läbipaistvamaks ja võidelda maksudest kõrvalehoidmise vastu globaalsel tasandil. Muudatus paneb teatud liiki suurkontsernidele kohustuse avalikustada tulumaksualast teavet eraldi aruandes. See puudutab Euroopas tegutsevaid hargmaised kontserne, kelle kogutulu kahel järjestikusel aruandeaastal ületab 750 miljonit eurot.

võetud raamatupidamise direktiivi ja maksudirektiivi muudatused, mis selle seaduseelnõuga võetakse üle Eesti õigusesse.Eelnõuga täiendatakse maksualase teabevahetuse seadust, maksukorralduse seadust ja tulumaksuseadust.

Kuna Eestis on selliste ettevõtete arv väike ja nad juba esitavad samasisulisi aruandeid Maksu‑ ja Tolliametile, siis tekitaks eraldi aruande loomine raamatupidamise seaduse kaudu sisuliselt topeltaruandluse.

Kuid OECD tasandil ei ole miinimummaksureeglite väljatöötamine veel lõpule jõudnud ning seniks ei soovi Eesti hakata tegema kulutusi hargmaiste kontsernide maksustamise süsteemi loomiseks. See on selle eelnõu tuum.Esimene lugemine lõpetati käesoleva aasta 6. märtsil. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks, 20. märtsil kella 17.15‑ks eelnõu kohta muudatusettepanekuid ei esitatud.Eelnõu kohta küsiti arvamust seletuskirjas nimetatud huvigruppidelt, kes olid kaasatud eelnõu ettevalmistamisse. Need olid Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Maksumaksjate Liit, Eesti Tööandjate Keskliit ja Finance Estonia. Ka neilt ei laekunud eelnõu muutmiseks ettepanekuid.Juhtivkomisjon arutas eelnõu teise lugemise ettevalmistamiseks oma 21. märtsi istungil ja langetas eelnõu puudutavad menetluslikud otsused. Need on: võtta eelnõu teiseks lugemiseks Riigikogu täiskogu päevakorda käesoleva aasta 3. aprillil ehk täna ja teine lugemine lõpetada, kui eelnõu teine lugemine lõpetatakse, on komisjonil ettepanek võtta eelnõu kolmandaks lugemiseks Riigikogu täiskogu päevakorda käesoleva aasta 10. aprillil ja muidugi eelnõu seadusena See on minu poolt kõik. Hea ettekandja, ma tänan teid! Teile küsimusi ei ole. Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Läbirääkimiste soove ei ole. Muudatusettepanekuid eelnõu 379 kohta esitatud ei ole.

Tere jällegi! See eelnõu, numbriga 337, on algatatud rahanduskomisjoni enda poolt. Selle eelnõu tuum on pikendada seoses Ukraina toetamisega tema võitluses täiemahulises sõjas seda tulumaksurežiimi, mis meil kehtis eelmise aasta lõpuni. Siin tuleks välja tuua, et seda režiimi pikendatakse 2025. aasta 31. detsembrini, aga Slava Ukraini tulumaksuvabastus lõppes eelmise aasta lõpu seisuga ja sellel mittetulundusühingul tulumaksusoodustust ei pikendata. Lisaks on siin muudatusettepanek tulumaksuseaduse kohta, et võimaldada nendel õpilastel, kes õpivad tasemeõppes põhikoolis või gümnaasiumis, arvata

ka 20‑aastaselt.Lisaks tehakse parandus investeerimisriskiga elukindlustuse väljamaksetelt tulumaksu arvestamise süsteemi. Kõige lihtsamalt öeldes tähendab see et maksuvabalt lepingusse sisse makstud ehk juba maksustatud tulu arvelt lepingusse tehtavad sissemaksed saab välja võtta samuti tulumaksuvabalt, kuna neilt on korra juba tulumaks makstud.Rakendussätetega muudetakse ka jõustumist. See on pisut kohmakas,

erakorralisel istungil. Muudatusettepanekuid laekus ka, kokku 205. 200 muudatusettepanekut laekus EKRE liikmetelt, nemad võtsid need hiljem

Sellest see väike kohmakus, aga inimestele on see kahtlemata soodne, kuna meil arvestatakse tulumaksu aastamaksuna, [muudatus] käib 2024. aasta kohta ja 2024. aasta tulusid deklareeritakse alles järgmisel aastal.

Lugupeetud istungi juhataja! Head Riigikogu liikmed! 2024. aasta riigieelarve seaduse muutmise seadusega viime eelarvesse sisse muudatused, mis on vajalikud õpetajate palga alammäära täiendavaks tõstmiseks. Lisaks korrigeerime üksi elava pensionäri toetuse saamise aluseks olevat pensionimäära, mis algses eelnõus oli ekslikult suurem. Muudatused viiakse sisse 2024. aasta riigieelarve kogumahtu muutmata. Riigieelarve seaduse muudatustega suunatakse kohaliku omavalitsuse üksuse toetusfondi 9 273 000 eurot õpetajate palkade tõstmiseks.

eelarveid.Õpetajate palkade kasvuks tegime riigina pingutuse juba 2024. aasta eelarve koostamisel, kui suunasime palkade tõusuks kokku 25 miljonit eurot. Nii on alates 1. jaanuarist õpetajate brutopalga alammäär võrreldes eelmise aastaga 54 eurot 54 eurot kõrgem ehk 1803 eurot. Sellele lisandub diferentseerimisfond, mille tõstsime 17%‑lt tagasi

Diferentseerimisfondi suurendamine on olnud valitsuse üheks prioriteediks, sest see annab koolijuhtidele võimaluse õpetajatele kõrgemat palka maksta ning neid täiendavate tööülesannete eest tasustada. Diferentseerimisel on oluline roll ka haridustöötaja karjäärimudeli loomisel, mida mitmed omavalitsused on Eelarve muutmisega suureneb õpetaja palga alammäär veel 17 euro võrra ehk 1820 euroni. Seega kasvab õpetaja palga alammäär sel aastal võrreldes eelmise aastaga kokku 71 euro

millele lisatakse 20% diferentseerimise osa ehk 364 eurot. Kokku kasvab Ida-Virumaa õpetaja kõrgem arvestuslik töötasu 3094 euroni.

on 130–150% riigi keskmisest. Tallinnas on see allpool, aga Tallinna lähiringis, kuldses ringis on see jällegi 120% lähedal. Ehk õpetajate palga suur probleem on Tallinnas ja selle omavalitsuse suutmatuses juhtida ja prioriteete seada. See on see koht. Ma tõin ka oma ettekandes välja, et riigieelarves me nägime õpetajate palga tõusuks

palk tõuseb 120%‑ni Eesti keskmisest. Põhiline probleem on see, et seda lubadust te murdsite, ja see oli ka põhjus, miks õpetajad [hakkasid] streikima. Nüüd seda vastutust veeretada ja süüdlasi

Riigikogu liige esitab ministrile küsimuse, mis puudutab riiklikku probleemi, ja tahab vastust saada, siis Riigikogu liiget kohe süüdistatakse süüdistamises? Kas see on tavapärane praktika,

2024. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu, seoses esimese lugemise ettevalmistamisega 21. märtsil. Sarnase ettekande nagu täna pidas minister ka komisjonis. Komisjonis [tekkis] kaks küsimust.

arvesse kui 2023. aastal tehtu. Siis küsiti veel, kuidas ikkagi ministeeriumid, kellel varem raha üldse ei olnud, järsku leidsid raha niimoodi 1000 euro kaupa, et küll [saadi] majanduskuludelt kokku hoida ja kui Siseministeerium sai kolimiskuludelt kokku hoida, siis kuhu kolitakse.

minister olin – kaaluti Siseministeeriumi kolimist ministeeriumide hoonesse, aga siis leiti, et turvakaalutlustel ei ole võimalik Siseministeeriumi sinna

võtta eelnõu täna täiskogu päevakorda ja esimene lugemine lõpetada. Algul määras komisjon juhtivkomisjoni esindajaks komisjoni liikme Marek Reinaasa, aga tal ei olnud täna võimalik sel ajal siin viibida, seetõttu ma asendan teda. Vastavalt Riigikogu kodu‑ ja töökorra seadusele on muudatusettepanekute tähtajaks pakutud kümme tööpäeva. See on minu poolt kõik. Suur tänu, hea ettekandja! Kas on küsimusi? Küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised ja palun Riigikogu kõnetooli Eesti 200 fraktsiooni esindaja Kadri Tali. Palun! Austatud istungi juhataja! Lugupeetud kolleegid! Õpetajate streik ja sellele eelnev aeg oli oluline vaheetapp meie haridussüsteemis, mis tõi aastaid lahendamata küsimused pinnale teravamalt kui eales varem. Eesti õpetajate palgad on Euroopa Liidus ühed madalamad. Eesti õpetajate keskmine vanus on 49 aastat. Alla 30‑aastaseid õpetajaid on 7,1% ja enam kui pool õpetajatest, 53,7%, on 50‑aastased või vanemad. Peame reageerima statistikale, kui soovime, et meil oleks tagatud ka õpetajate järelkasv.Haridusminister Kristina Kallas on teinud väsimatult tööd, et õpetajad saaksid selle aasta eelarvest Nii jõudis haridusminister õpetajatega kokkuleppeni, et streigi ärajätmiseks oleks vaja leida tänavuseks aastaks 18 miljonit eurot palgaraha, millest 8 miljonit eurot leidis ta aasta lõpus haridusministeeriumi eelarvest. Need pingutused streiki ära ei hoidnud. Ometi jätkas minister lahenduste otsimist ning saavutas kokkuleppe, mis rahuldas ka haridustöötajaid: 5,5 miljonit eurot, mis tuleb Eesti 200 ja sotsiaaldemokraatidest ministrite valitsusalast. Lõviosa sellest ehk 3 miljonit eurot eraldatakse Haridus‑ ja Teadusministeeriumi eelarvest.Õpetajate eelarvest.Õpetajate palga tõus küll tuli, aga kindlasti ei ole see piisav. Meie kohus on õpetajaamet uuesti au sisse tõsta. Õpetajate päriselt kuulamiseks on vaja näha hariduse olulisust, on vaja meie kõigi austust ja lugupidamist õpetajate vastu. Selleks vajame terve ühiskonna toetust. Eesti õpetajad vastutavad erinevalt paljude teiste riikide õpetajatest oma töö eest pea 24/7.Hariduslepe – mis see on, mille nimel minister Kristina Kallas väsimatult töötab? Tegelikult ei ole see pelgalt õpetajate palga küsimus, me peaksime vaatama tervet süsteemi. Olgem ausad, õpetajate õnn ei sõltu pelgalt palganumbrist. Haridusminister on pidamas läbirääkimisi koolipidajate ja haridustöötajatega pikaajalise haridusleppe üle, mis puudutab kokkuleppeid palgakasvu, töötingimuste ning karjäärimudeli kohta. On selge, et õpetajad ootavad riigilt ennekõike kindlust tuleviku suhtes. Peame vaatama üle kogu süsteemi, sest see, mis töötas kümme aastat tagasi, ei sobitu enam tänasesse pilti.Kahtlemata on haridusleppe sõlmimine lähiaja suurimaid väljakutseid Eesti hariduselus. Õpetajate streik tekitas ühiskonnas suure arutelu, kuid tegelikult on kahju, et laiaulatusliku diskussiooni avas just nimelt streik. Haridussüsteemis olevad probleemid vajavadki laia ja sisukat debatti, ka ilma streigita. Kahetsusväärselt pikalt oleme neid silma alt ära lükanud. Õpetajate streik andis valusa õppetunni. Probleemidest mööda vaadates pannakse ühiskonna valulävi taas proovile.Lõpetuseks ei saa jätta kordamata tõde, mida olen siit puldist juba tõdenud: haridus on investeering. Mis peab juhtuma, et me tegelikult ka mõistaksime, et meie maa vara – lahku kirjutatult – on meie aju, mõtlemisoskus ja teadmised? Aitäh!

Aitäh! Lugupeetud kolleegid! Kõik, kes vaatavad meid ka televisiooni või interneti vahendusel! Keskerakonna fraktsioon toetab seda eelnõu, aga me näeme siin mitut probleemi. Loomulikult me seda toetame, kuna iga piisk, mille meie õpetajad oma palgale juurde saavad, on ülitähtis. Me teame, et nende palk ei vasta juba ammu õpetaja juba ammu õpetaja koormusele, mis on meeletu, ja mitu kriisi järjest on teinud seda veelgi suuremaks. Ma tuletan meelde, et eelmise aasta sügisel, septembri keskpaigas, läks valitsus Vihulasse, selleks et pidada seal koalitsiooniläbirääkimisi nii-öelda eelarve küsimustes, 2024.

mis ausalt öeldes kõlas – noh, ma ei tea, kuidas seda nimetadagi – mõnitamisena. Kui juba sügisel ütlesid õpetajaid esindavad organisatsioonid, et tuleb õpetajate streik, juhul kui palk ei tõuse, räägiti kõike, välja arvatud seda, kuidas seda palka tõsta rohkem kui 1,7%. Tuli selline hoiatusstreik, ühepäevane. Valitsus

lisa tõepoolest vastab sellele, kuidas meie õpetajad koolides, lasteaedades ja kutsekoolides töötavad?

Rohkem kui kolm kuud on möödas ja nüüd me siin Riigikogus hääletame selle eelnõu poolt. Ma ei tea, võib-olla keegi hääletab ka vastu, kuigi ma

kuulsime aasta alguses, kui streik oli puhkemas, ja kuuleme siiamaani, mis on tegelikult hämmastav, et kõiges on järsku süüdi näiteks Tallinna linn või

et valitsus oma tegemata tööd üles ei tunnista, tuleb aprillikuus sellise eelnõuga siia, 17 eurot brutos saavad õpetajad juurde, ja pärast veel julgeb süüdistada kedagi teist, omavalitsusi või siis näiteks pealinna. Seda kõike on ausalt öeldes kurb vaadata. Ma väga loodan, et kui lõpevad

Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Tanel Kiige, kes esindab Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni. Palun!

et täita õpetajatele, haridustöötajatele antud lubadust ja suurendada õpetajate palgafondi täiendavalt veel enam kui 9 miljoni euro võrra.

See, mis edasi saab, on minu meelest isegi olulisem kui see, mis täna toimub. Sest täna on päris selge, nii nagu eelkõnelejad on maininud, et see konkreetne seadusemuudatus leiab parlamendi heakskiidu. Aga küsimus on selles, et haridusvaldkonna murekohad, haridusvaldkonna tõstatatud küsimused, sealhulgas toimunud streigi ajal, ei ole ju veel lahendatud.

kollektiivleping või tulevikku vaatav koostöölepe, mis näeb ette palgaküsimuse lahendamise järjepideva palgatõusu tagamise teel ja samamoodi õpetajate töökoormuse

et koormus oleks mõistlik, talutav, et inimesed ei peaks ennast läbi põletama seda väga olulist ja tänuväärset tööd tehes. Samamoodi on vaja saada selgust karjäärimudeli küsimuses ja koolitustellimuse teemades.Tegelikkuses on haridusvaldkonnas väljakutseid ja murekohti märkimisväärselt rohkem. Tänane riigieelarve muutmine on pigem üks konkreetne, aga tegelikult väike samm õiges suunas. Need suured sammud ja suured kokkulepped tuleb nüüd Vabariigi Valitsusel, kohalikel omavalitsustel ja haridusvaldkonna esindusorganisatsioonidel leida.Sotsiaaldemokraadid on alati olnud seda usku, et tulebki kuulata mitte ainult tööandjaid, vaid just nimelt ka ametiühinguid, töötajate esindajaid, ja ühiselt kokkulepetele jõuda.

Ühised läbirääkimised, kollektiivselt kokkulepitud sihid, eesmärgid, ühine arusaam, kuhu jõuda soovitakse ja mis vahenditega seda tehakse – see kõik annab kindlasti vajaliku kindlustunde haridusvaldkonna töötajatele, tööandjatele, koolidele, kohalikele omavalitsustele,

Riigikogu liiget ei ole kohal, seega on arutelu võimatus ja seda punkti me ei saa menetleda.Liigume edasi tänase päevakorra 11. päevakorrapunkti juurde: Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud